se više niko od ovlašćenih predstavnika, odnosno predsednika poslaničkih grupa ne javlja za reč, nastavljamo rad po redosledu narodnih poslanika prema prijavama za reč.Reč ima narodni poslanik Snežana Paunović. Paunović** Poštovani predsedavajući, poštovana gospođo ministar sa saradnicima, poštovane koleginice i kolege narodni poslanici, u okviru prvog zajedničkog jedinstvenog pretresa danas govorimo o dva predloga zakona. Prvi je Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o plovidbi na unutrašnjim vodama, o kome je naša ovlašćena predstavnica, odnosno koleginica Stefana Miladinović, govorila vrlo detaljno. Drugi zakon je Zakon o potvrđivanju Sporazuma o vazdušnom saobraćaju između Vlade RS i Vlade Republike Koreje, o kome ću malo govoriti ja.Kako Republika Koreja i Srbija uspešno sarađuju na mnogim poljima, uključujući politiku, ekonomiju, kulturu, iskoristila bih ovu priliku da podsetim na istorijat, pre svega, diplomatskih odnosa Srbije sa Republikom Korejom i na dosadašnje oblike saradnje naše dve zemlje.Zvanični diplomatski odnosi Republike Koreje i Srbije, odnosno u to vreme kada su počeli, radilo se o Jugoslaviji, su uspostavljeni krajem 1989. godine, a već u februaru 1990. godine osnovane su i ambasade ove zemlje.Srbija i Koreja su 2014. godine proslavile 25 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa. ove dve naše zemlje govori i podatak da je tokom skorašnje migrantske krize Koreja aktivno pomagala Srbiji, koja je bila jedna od najopterećenijih zemalja na zapadno-balkanskoj ruti, sa velikim prilivom migranata, koji su se kod nas duže zadržavali zbog nemogućnosti da idu dalje. Korejska ambasada je tada Srbiju podržala značajnom finansijskom pomoći u iznosu od milion dolara, ali i donacijom jednog broja ambulantnih vozila.Diplomatski odnosi između Koreje i Srbije konstantno jačaju i putem obostranih poseta visokih zvaničnika visoke vlasti. Ovaj oblik saradnje bio je intenzivan u prošloj i u ovoj godini, kada je ostvareno više poseta predstavnika izvršne vlasti i jedne i druge zemlje.Kada

Tako da se sporazumom o kome danas govorimo praktično zamenjuje taj prvi sporazum, odnosno on predstavlja kontinuitet saradnje između ove dve zemlje.Inače, zemlje.Inače, sporazum koji ovom prilikom treba da ratifikujemo, peti je po redu sa Republikom Korejom, što potvrđuje da je ova saradnja i neophodna i plodotvorna.Potpisivanje plodotvorna.Potpisivanje sporazuma u oblasti vazdušnog saobraćaja za obe zemlje je veoma značajno. On treba da prati sve intenzivniju ekonomsku, odnosno privrednu saradnju ove dve zemlje. Prema podacima Korejske međunarodne asocijacije za trgovinu, Republika Koreja je 2015. godine izvezla u Republiku Srbiju robu u vrednosti od 73 miliona dolara, kada kažem robu, onda pre svega mislim na automobile, monitore i ostale artikle, dok je Republika Koreja uvezla iz Srbije robu u vrednosti od 115 miliona dolara i tu se, pre svega radi, o prehrambenim proizvodima i delovima za automobile.Robna razmena naše dve zemlje se povećala tokom poslednjih nekoliko godina, pri čemu je Srbija u konkretnom slučaju veći izvoznik. Da je Republika Koreja veoma zainteresovana za ekonomsku saradnju sa Srbijom, potvrđuje i da je Korejska agencija za promociju trgovine i ulaganja, Kotra, ostvarila svoje predstavništvo u Beogradu sa ciljem da se intenzivira trgovinska saradnja između srpskih i korejskih firmi.Korejske firme su počele da investiraju u Srbiju prema podacima korejske strane, te investicije su u 2015. godini iznosile 12,6 miliona dolara, a korejske firme koje posluju u Srbiji su „Jura“ i „Cegrem“ u ovom trenutku.Može se govoriti i o turističkoj razmeni između Koreje i Srbije i ona dobija na značaju, pri čemu je nešto više korejskih turista posetilo Srbiju. Tome doprinosi bezvizni režim, po kojem se za državljane obe zemlje za boravak od 90 dana ne zahteva viza.Nije zanemarljiva ni saradnja Srbije i Koreje u oblasti kulture, pri čemu su u ovaj oblik najuključenije ambasade i diplomatski predstavnici. Posebno bi kao oblik saradnje dve zemlje istakla saradnju poslaničkih grupa prijateljstava, koje su formirane u parlamentima i Srbije i Koreje.Delegacije Korejsko-srpske parlamentarne grupe prijateljstva su bile u poseti našem parlamentu dva puta, i to 2009. i 2014. godine, a u Narodnoj skupštini RS Poslanička grupa prijateljstva sa Korejom formirana je 2013. godine.

Hun.Parlament treba da ovaj sporazum ratifikuje, odnosno potvrdi. On suštinski predstavlja dugoročni pravni osnov za dalje unapređenje ukupnih odnosa dve države na svim poljima saradnje. Kako iz elemenata ovog sporazuma možemo zaključiti, u pitanju je jedan moderan sporazum usklađen sa savremenim standardima i tendencijama u međunarodnom civilnom vazduhoplovstvu.Ovim sporazumom se veoma precizno i detaljno uređuju odnosi u oblasti vazdušnog saobraćaja između RS i RK, uz poštovanje i ispunjavanje visokih međunarodnih vazduhoplovnih standarda, pre svega.Nešto svega.Nešto više o sadržaju sporazuma govoriće moja koleginica dr Danica Bukvić, a ja na kraju želim da kažem da će iz svih navedenih razloga Poslanička grupa SPS u Danu za glasanje podržati ovaj sporazum. Hvala vam. Zahvaljujem.Reč ima narodni poslanik Zoran Živković.Nije tu.Reč ima narodni poslanik Marijan Rističević. Izvolite. Zahvaljujem.Dame i gospodo narodni poslanici, ja sam mislio malo sa mojim kolegom, poljoprivrednikom u pokušaju, da debatujem na ovu temu, ali budući da on nije tu, a znam da je posle privatizacije DIN-a i DIV-a, kako to naš narod kaže, klepio 12 miliona dolara i da je imao ozbiljnu nameru da kupi jahtu, znam i od koga, ja sam mislio da ozbiljno prodiskutujem na ovu temu, verujući, shodno članu 10, čini mi se, ministarka je tu, ona to zna, da razgovaramo o tim domaćim jahtama, jer verujem da je on bio patriota i da bi, za razliku od drugih tajkuna sa kojima je sarađivao, sa kojima je uzimao novac, da bi on registrovao jahtu da našu državu i time ovde ovde platio neki porez. Međutim, i to jeproblematično, s obzirom da je po dokumentaciji Poreske uprave,samo u toku poslednje dve godine, kao predsednik društva „Empresa“ utajio 23 23 miliona dinara, sa kamatama je to negde preko 30 miliona.S obzirom da nije tu, ne bi bilo u redu da širim temu i da govorim o povredi poreskih propisa, odnosno utaji, koja je, evo, odoše i ovi drugi, koja je još malo, pa kao od one grupe – nikad im dosta nije bilo. Ovom je uvek malo bilo, a njima nikad dosta nije bilo, prema tome, ja sa ovim zaključujem ovu diskusiju. Hvala. Zahvaljujem.Reč ima narodni poslanik Marko Đurišić.Nije tu.Reč ima narodni poslanik Darko Laketić. Izvolite. Pre svega, žao mi je što upravo oni koji su kritikovali tokom dosadašnjeg zasedanja nisu to da govore nešto više upravo o temi o kojoj danas govorim. Ali, evo, pre nego što pređem na suštinu svog izlaganja moram da kažem da upravo je i ovo satisfakcija o kojoj je i premijer govorio, a to je da se Srbija na „Duing biznis“ listi Svetske banke sa 54 mesta popela na 47 mesto i to je jedan fantastičan podatak koji sa zadovoljstvom u ovom trenutku mogu da kažem, jer se to i prezentuje kao najnovija vest, tako da je zadovoljstvo zaista zajedničko.Što se tiče zakona, pre svega Predlog zakona i izmenama i dopunama Zakona o plovidbi, lukama na unutrašnjim vodama ja vidim pre svega kao ideju resornog ministarstva da ovaj zakon, dakle uskladi sa Zakonom o planiranju i izgradnji s jedne strane, s druge strane sa Zakonom o privatnom obezbeđenju, a takođe i sa Zakonom u istraživanju nesreće u vazdušnom železničkom i vodnom saobraćaju i ne samo da ga uskladi, već rekao bih da je težnja da se sva ona sva ona zakonska rešenja koja su bila nedovoljno dobra isprave i da onih zakonskih rešenja koji u određenim situacijama zaista nisu ni postojala, da se iznađu i plasiraju i prezentuju ovim zakonom.Dakle, da krenem redom. Smatram da se predloženom izmenom člana 21, odnosno 199. postojećeg zakona uređuje zaštita imovine unutrašnjem vodnom saobraćaju. Zaista ne znam o čemu se ovde radi, danas smo slušali bukvalno kritike bez ikakve argumentacije i bez ikakve podloge koja je utemeljena na istini, već su se iznosile paušalne neke rečenice i izjave, rekao bih poluistine i dezinformacije, vezano upravo za ovaj član o kome govorim.Naime, na ovaj način lično smatram da će brodarska privredna društva i luke, ne samo što će biti dužne da organizuju tu sigurnosnu zaštitu, već će na taj način, pre svega angažovanjem licenciranih subjekata za obavljanje delatnosti privatnog obezbeđenja, pre svega sprečiti krađu i sprečiće se krađa krijumčarenje ljudi, a takođe i piraterija i kriminal. To, ko će se na tim javnim pozivima javljati, pa naravno da će se javljati svi oni koji su licencirani u ovoj državi. Dakle, svako ko ispunjava uslove vezano za privatno obezbeđenje, naravno da tim poslom može i treba da se bavi.Danas bavi.Danas je evidentiran jedan značajan problem koji se tiče iznajmljivanja plovila. Naime, danas je moguće iznajmiti plovilo koje nije upisano ni u jedan od domaćih upisnika plovila, već su registrovana u inostranstvo. Šta se time gubi? Pa, gubi se pre svega porez. Dakle, ne ubira se nikakv porez, nikakav prihod, ne samo po osnovu plaćanja poreza direktno, ali ne ostvaruje se ni prihod po osnovu doprinosa na zarade osoba koje bi trebalo da rade, dakle da budu radno angažovana po ovoj delatnosti.S tim u vezi, ova privredna društva će biti obavezna da plaćaju porez na upotrebu jahte sa motornim pogonom čiji iznos, koliko znam, a raspitao sam se, iznosi u rasponu od 62.670 dinara do 250.730 dinara, što, složićete se, nije mala suma. Predloženim izmenama zakona, dakle, ovaj deo se menja i čini mi se po prvi put se uvodi red u ovu oblast na ovaj način.Ono što je mene posebno intrigiralo jeste, kako su zemlje u okruženju rešile ovaj problem. Pa, zemlje u okruženju su rešile upravo na ovaj način, štiteći svoje brodare. Šta je tu sporno? Osim, ukoliko se želi bukvalno da se traži dlaka u jajetu ili da se traži problem bez problema. izmene ovog člana jeste praktično regulisanje delatnosti brodara, odnosno iznajmljivanje jahti sa motorom, a uz to kao jedan efekat izmene zakona, ja vidim samo povećan prihod u budžetu.Član budžetu.Član 27. Član 27, pre svega shvatam kao želju predlagača, dakle resornog ministarstva da se uskladi ovaj zakon sa Zakonom sa Zakonom o planiranju i izgradnji. Naime, o čemu se radi. Ovde u članu 213, postojećeg zakona, stav 2. i 3, gde zakon u smislu propisivanja da su pristaništa za ukrcavanje i iskrcavanje putnika elementi lučke infrastrukture, dakle, razlikuje se, zato što je dosadašnji zakon prepoznavao kao lučku suprastrukturu. Razlike su, pre svega kod ljudi koji se razumeju u ovu problematiku, više nego evidentne. Naime, suprastruktura se koristi za iskrcavanje tereta, a ne putnika, s toga i promena i izmena ovog termina je više nego opravdana. Tako da, na taj način ne samo što se usaglašava sa odredbama Zakona o planiranju i izgradnji, već se na jedan precizniji način opisuju lučki elementi, jer se termin, dakle, suprastruktura koristi za objekte, a ne za putnike koji će se iskrcavati i ukrcavati.U skladu, sa evropskim rešenjem u ovoj oblasti, predlog je da se sa članom 13. predloga zakona dopuni član 70. Ovde je suština u efikasnom sprovođenju traganja i spasavanja i naime, domaći brodari će morati da donose sopstvene planove hitnih mera za pomoć žrtvama, njihovim porodicama koje uključuju prevoz, smeštaj i medicinsku pomoć, itd.Smatram da su ovi planovi jedan neophodan akt koji se mora imati, ne samo zbog zakona, već zbog jedne valjane organizacije brodara u okviru tih vanrednih situacija, okolnosti koje pre svega ne želimo da se dese, ali definitivno će ih biti na našim vodama. u celini smatram da izmene zakona ne samo da imaju smisla, već da će unaprediti saobraćaj i unaprediti delatnost u ovoj oblasti definitivno. Hvala puno. Reč ima narodni poslanik Dušan Petrović, a neka se pripremi narodni poslanik Blaža Knežević. tema za ekonomski razvoj Srbije veoma važna, zato što jedan od, po mom dubokom poverenju, razloga stvarnih i pravih vrlo niskog stepena ekonomskog razvoja i nemogućnosti svih nas u Srbiji da pronađemo adekvatan model ekonomskog razvoja jeste i nerazvijenost rečnog saobraćaja.Gotovo da nema u Evropi nijedne ozbiljne i velike ekonomije, pa ni onih koji nisu tako razvijeni, a da na izuzetno visokom nivou nije saobraćaj rečnim vodenim putevima ili unutrašnjim vodama. Imamo sve vreme veliki potencijal i ne uspevamo da pronađemo dobar način kako da taj potencijal razvijemo. Imam razumevanje za zakonska rešenja koja su i sada važeća, koja su centralizovala potpuno funkciju koju inače ima Agencija za upravljanje lukama po ovom zakonu, funkciju lučke uprave, ali mislim da je došlo vreme za jedan ozbiljan iskorak u decentralizaciji. Baš ti veliki i razvijeni sistemi i velike i razvijene ekonomije koje su između ostalog utemeljene i na njima, jesu decentralizovane.Mislim da je vreme da izađete sa predlogom novog zakona, ako ne vi, mislim da ćete se vrlo brzo sresti sa našim predlogom novog zakona. Kao u mnogim drugim oblastima ne samo ekonomskog nego sveukupnog javnog života duboko sam uveren, stranka u kojoj jesam, Zajedno za Srbiju, da ukoliko ne budemo imali potpuno jasan koncept decentralizacije, ako ne budemo imali političku volju da se ona sprovode, a decentralizacija u stvari u svojoj suštini jeste otvaranje prilike ljudima da uzmu odlučivanje u javnom životu, nećemo biti u prilici da dobijemo dovoljno energije za ekonomski ukupan društveni razvoj.Konkretno ovde siguran sam da bi ustanovljenje lokalnih područnih jedinica Agencije za upravljanje lukama, koja ima funkciju lokalnih lučnih uprava, veoma mnogo unapredilo sistem i otvorilo mogućnost da imamo snažnije instrumente za razvoj ovog izuzetnog potencijala. Ovo znam, zato što u gradu u kojem živim, u Šapcu, postoje vrlo ozbiljni planovi za razvoj kako kargo, tako i putničkog saobraćaja.Postoje vrlo ozbiljni investitori koji su se u poslednje dve godine pojavili, kako iz Češke, tako iz Kanade, iz Kine i naravno da je Agencija za upravljanje lukama ne zaobilazna tačka koja je ta koja mora da otvori prostor da ovi investitori pronađu način kako da svoj novac ulože i kako da dođemo do bolje infrastrukture, saobraćajne i do bolje prilike za svakog svakog ko se biznisom u Srbiji bavi zato što smanjivanje troškova kroz ovu vrstu ovaj vid transporta je u stvari jedan od načina kako mi možemo da dođemo do snažnog privrednog razvoja.Napravio bih jednu malu digresiju. Jedna od velikih kompanija ili vrlo značajnih kompanija u ovom trenutku je aplicirala za izradu autoputa između Rume i Šapca i sa jasnim predlogom i idejom koncesije. To naravno nije vezano za ovu tačku dnevnog reda, ali ministarka je tu pa da iskoristim priliku. I to kod vas gospođo Mihajlović stoji dosta dugo u vašem Ministarstvu. Čujem da ste to uputili premijeru, pa nikako da date odgovor, da li ste zainteresovani da neko putem koncesije uradi autoput ili ne?Ista će stvar biti i sa lukama. Dakle, najmanje tri investitora u ovom trenutku imamo koji su zainteresovani da koristeći instrumente koje ovaj zakon koje ima i koje će dobiti, ulože svoj kapital da bi u Šapcu napravili luku.Ova stvar je takođe bitna i za regionalnu politiku Srbije.

Balkanu.Ukoliko ne postoji mogućnost za snažan vodeni transport, a ne vidim kako to na drugom nekom mestu može osim u šabačkoj luci da se izvede uz adekvatno rešavanje železničke veze između Zvornika i Šapca, mislim da sami sebi oduzimamo mogućnost za vrlo veliki i snažan ekonomski razvoj u ovom delu Srbije, Republike Srpske, BiH, ali i celog našeg regiona.Ono što mislim da je stvar o kojoj ćemo pričati kada dođe ovde rasprava u pojedinostima, ali je držim važno za načelnu raspravu u ovom momentu, jeste što rok za izradu predloga koncesionog akta sa jedne strane, sa druge strane, rok u kojem Vlada treba da donese odluku o predlogu tog koncesionog akta, koliko ja mogu da vidim nisu definisani ovim zakonskim rešenjem. Kao što oni koji su u ovo pitanje upućeni i znaju, a dobro je da i opšta javnost ima potpuno jasnu predstavu o svemu tome, ova vrsta biznisa zahteva vrlo veliki novac. Oni koji sa desetinama miliona evra ili sumama koje su i veće od toga dođu u Srbiju sa namerom da taj novac ulože u ovaj posao, moraju da imaju potpuno jasno predstavu šta njih čeka u proceduri u koju ulaze, u kojoj država donosi odluku. Zato mislim da ove nedostatke treba da ispravite.Na samom kraju, ponoviću ono što mislim da je suštinski važno. Bitno je da iskoračimo kao država u decentralizaciju u ovoj oblasti. Nemam ništa protiv da ova Vlada izađe sa predlogom takvih rešenja, ako ne, mi ćemo ih podneti u ovom parlamentu. Važno je da svi zajedno imamo potpuno jasnu predstavu o tome koliko gubimo kao nacija, kao država, kao nacionalna ekonomija, zbog toga što nismo efikasniji u privlačenju investitora u ovu vrstu posla i koliko je to neophodno da bismo imali snažan ekonomski rast, ne 2%, 2,5% ili 3% godišnje, već siguran sam da je uz neke druge važne infrastrukturne stvari razvoj luka i razvoj rečnog saobraćaja, neophodan preduslov da bismo ušli u stope rasta koje su preko 5% i približavaju se 10% i verujem da je Srbija za to sposobna. Neophodno je da Vlada uradi svoj deo posla. Hvala vam najlepše. Poštovani poslaniče, potpuno ste u pravu da treba da znamo ko šta radi, ali takođe i da treba da imamo predstavu o tome i šta tu investitore čeka kada dođu u Srbiju. Ono što je pre pola sata objavljeno, jeste da je Srbija u prvih top deset zemalja sveta na duing biznis listi po broju reformi, brzini reformi koje je sprovela. To znači – Srbija je na 47. mestu u ukupnom rangu, ali nosi obeležje

u plaćanju poreza i u registraciji imovine. Ali, da se vratimo sad na Šabac i na teme koje ste konkretno izneli.Krenuću prvo od centralizacije, odnosno decentralizacije. Reći ću vam samo, pre svega, radi javnosti, a to je da 2010. godine je zakonom uređeno postojanje Agencije za luke i savetnik grada Šapca današnji je čovek koji je učestvovao u definisanju članova tog zakona. I on se zalagao za tu vrstu centralizacije. Tako da, možda prvo da da se nekako sa njim dogovorite, pitate šta je bio razlog.Druga stvar, kada govorite o Šapcu, prvo, mi smo strategijom predvideli, između ostalog, da Šabac bude međunarodna luka, to znači daleko od toga da ova država nema koncept i ne zna kuda ide, pogotovo kada su u pitanju lučke delatnosti.Drugo, privatni investitor kojeg vi pominjete je bio u Ministarstvu, zajedno sa gradonačelnikom Šapca i bilo bi jako dobro kada bi privatni investitor iz Češke ponudio još nešto osim pretovara opasne robe. Pod velikim znakom pitanja je da li je uopšte moguće vršiti takav pretovar opasne robe. To je ono što nama predlaže investitor iz Češke, budući da imamo i određene zakone o zaštiti životne sredine. To je, naravno, prebačeno i privatnom investitoru iz Češke i gradonačelniku Šapca. Dodatno je traženo da nam dostave katastarske parcele i sve kako to vidi grad Šabac da može da sprovede. Do današnjeg dana mi nismo dobili apsolutno ni jednu jedinu rečenicu. Ali, dobro zvuči kada u novinama izađe i priča u medijima kako država ništa neće da radi ni Ministarstvo, a evo, grad Šabac je pun ideja i informacije o novim investitorima.Dakle, dajte da budemo malo sinhronizovani u tom delu, zato što sve što se uradi u Šapcu ili bilo kom drugom gradu u Srbiji, dobro je za celu Srbiju i niko ne pravi apsolutno nikakvu nikakvu razliku.Drugo, kada pominjete priču oko koncesije, postoji jako puno detalja kada se uopšte pravi i uređuje jedna koncesija. Vrata Ministarstva su uvek bila otvorena. Kao što smo za luku pričali, pričamo i za sve drugo.Nekoliko puta ste pomenuli i ja ću ponovo da se vratim na to, da investitori koji dolaze ovde imaju problem bilo sa dozvolama, bilo sa tim da država ne radi svoj posao. danas, Vlada Republike Srbije i u situacijama kada lokalne samouprave imaju poteškoće od dokumentacije, pa nadalje, država je ta koja sufinansira i pomaže i radi. Znači, naš interes jeste da investicije postoje, da ljudi dolaze, da ovde ulažu i da rade, pa vas najlepše molim, ako se nismo dobro razumeli,

Poštovana ministarka, poštovani članovi Vlade, poštovani predsedavajući, poštovani narodni poslanici, poštovani građani Srbije, u praksi su tokom perioda primene Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama uočeni određeni nedostaci.

za obavljanje pojedinih poslova tehničkog održavanja vodnih puteva, pa se po prvi put otvara mogućnost da po tržišnim uslovima i sprovedenom postupku, pre svega javne nabavke, naravno,specijalizovana privredna društva slično uređuju u obavljanju tih poslova i tim dalje svoje poslovanje unaprede, ali uvek pod stručnim nadzorom Direkcije. Naime, za obavljanje poslova izgradnje hidrotehničkih objekata, izvođenja drugih hidrotehničkih radova, bagerovanja i slično, danas na tržištu postoje specijalizovana privredna društva koja efikasnije i brže mogu da obavljaju navedene poslove.Ovim se postižu dva efekta. Sa jedne strane svakako da će se troškovi znatno sniziti, a sa druge ovo će imati uticaj na privatni sektor gde očekujemo stvaranje novih privrednih subjekata na tržištu, otvaranje novih radnih mesta i tržišnu konkurenciju.Primena izmenjenog zakona povećaće, naravno, i nivo sigurnosti u obavljanju vodnog saobraćaja, a samim tim i sprečiti izvršenje krivičnih dela kao što su krađe, piratstvo, krijumčarenje i slično. Ove zakonske odredbe donose se i zbog usaglašavanja sa odredbama Zakona o privatnom obezbeđenju i omogućiće početak primene dela zakona kojim se uređuje sigurnosna zaštita u unutrašnjem vodnom saobraćaju.Po prvi put će domaća brodarska privredna društva i luke morati da angažuju obezbeđenje, licencirana lica za obavljanje delatnosti privatnog obezbeđenja, a došlo je vreme da se i ova oblast uredi, jer smo svedoci godinama unazad slučajeva krađa, krijumčarenja i drugih nedozvoljenih radnji, piratstva na rekama. Lica koja budu angažovana kao obezbeđenje u obavezi su da prođu određenu obuku u skladu sa Zakonom o privatnom obezbeđenju.Takođe, rešenje iz ovog zakona uticaće i na pojedina privredna društva koja pružaju, pre svega, uslugu iznajmljivanja, odnosno čarterovanja jahti i plovila za rekreaciju koja nisu upisana ni u jedan od domaćih upisnika plovila, već su registrovana u inostranstvu, i to bez članova posade, što je pre svega krajnje rizično. Na ovaj način, osim izbegavanja plaćanja poreza, budžet nije ostvario prihode ni po osnovu doprinosa na zarade članova posade koja su ova pravna lica dužna da angažuju radi bezbednosti obavljanja svoje delatnosti.Danas imamo situaciju da na rekama u Srbiji, koja je poprimila određene razmere, jahte i plovila koja iznajmljuju i viju zastave stranih država i samim tim podležu zakonima, naravno, države čija se zastava vije, ne plaćaju porez jer je to regulativa jer je to regulativa u ovim državama.Izmenama zakona upravo će se sprečiti ovakvi slučajevi i ubuduće, jer će se prevoz lica sa jahtom, odnosno sa plovilom za rekreaciju na unutrašnjim vodama Republike Srbije, po osnovu iznajmljivanja, obavljati samo jahtom, odnosno plovilom za rekreaciju domaće,državne domaće,državne pripadnosti koja je u svojini domaćeg fizičkog lica ili pravnog lica koje je registrovano za obavljanje delatnosti iznajmljivanja jahte, odnosno plovila za rekreaciju, tako će oni koji imaju plovila registrovana u inostranstvu morati, ako hoće da ih iznajmljuju i od toga imaju korist, da plaćaju poreze i doprinose za zapošljavanje posade na tim plovilima. Ovo zakonsko rešenje je uobičajeno za zakonodavstvo u zemljama u okruženju.Takođe, Nacrtom zakona propisana je obaveza da brodari donose sopstvene planove hitnih mera za pomoć žrtvama i njihovim porodicama koji uključuju prevoz, smeštaj i medicinsku pomoć žrtvama i njihovim porodicama u slučaju plovidbenih nezgoda na unutrašnjim vodama.

Naime, 2010. godine do danas akcenat je bio na uređenju statusa velikih međunarodnih luka. Jedan deo odredaba koje su precizirane u ovom zakonu imaju za cilj da se na proglašenim lučkim područjima identifikuju i uvedu u sistem i ostala manja privredna društva koja su pre 2010. godine počela sa radom.Drugi deo odredaba odnosi se na privredna društva koja su u periodu od 2003. do 2010. godine sopstvenim sredstvima gradila luke. Ovim zakonom će se i njima omogućiti priznavanje statusa, ali pod uslovom da su gradili u skladu sa zakonima kojima se uređuje oblast planiranja i izgradnje, kao i pod uslovom da se nalaze na teritoriji lokalnih samouprava na kojima je proglašeno lučko područje. Ovakva rešenja imaju za cilj uvođenje u sistem velikih privrednih subjekata u oblasti lučkih usluga, ali i stvaranje zakonske pretpostavke da se na više lučkih područja u Republici Srbiji uspostavi unutar lučka konkurencija.Ovim rešenjima zaokružuje se jedan sveobuhvatan proces reforme i uređuje se oblast vezana za lučku delatnost. Donošenjem ovog zakona očekuje se da će jedna velika i značajna oblast vodnog saobraćaja biti zaokružena u skladu sa direktivama EU, ali i potrebama domaće privrede i strateškim dokumentima Republike Srbije.Gospodine predsedavajući, ono što mi je zaparalo uši od prethodnog govornika to je kritički odnos prema Vladi Republike Srbije i prema Ministarstvu. Inače, moj prethodni govornik je za vreme njegove vladavine, za 16 godina, ni jedan detalj lučke strukture, ni jedan osmišljeni segment nije urađen u gradu Šapcu. Čišćenje plovnog dela Save kod Šapca nije urađeno više od 15 godina, a sredstva su stizala redovno svake godine, pa se postavlja pitanje gde su otišla ta sredstva i da li su nenamenski trošena. Luka Šabac gotovo da i ne postoji, a grad je vršio u određeno vreme dokapitalizaciju luke, imovina koju je uneo u grad nije donela ni jedan dinar prihoda i postavlja se pitanje kakvi su imovinski odnosi u toj luci.Još više me brine, to isto isto govori prethodni govornik, takođe iz Šapca, koji je inače prvi ušao u Skupštinu, naravno, ne danas, nego 5. oktobra. Bio je predsednik Opštine Šabac, kada su u pitanju bile najveće malverzacije vezano za privatizaciju u Šapcu. Bio je ministar pravosuđa. Slušali smo pre nekoliko dana šta se dešavalo u pravosuđu na nivou Republike, kada je 800 sudija ostalo bez radnih mesta. Bio je ministar poljoprivrede, nije stigao da bude ministar privrede, i tu se dokazao na određeni način. Samo nije uspeo da se dogovori sa Borisom Tadićem da li bi bio prvi ili drugi čovek države. Mislim da je da je degutantno da posle 12 godina republičke vlasti i 16 godina vlasti u Šapcu, gde ništa nije urađeno, gde je grad u velikoj dubiozi, on kritikuje ministarku za nešto što on nije uspeo da uradi.

toga. Mislim da je sada trenutak da izađemo jedan korak napred i da napravimo decentralizaciju, jer je to sistem učiniti efikasnijim. Nikakve tu nema se tiče Šapca, u Šabac dolazi najveća investicija u ovom trenutku u Srbiji, dolazi japanski „Jazaki“, 25 miliona evra investicija. Gradonačelnik Šapca je uspeo da završi veliki posao u pregovorima. Šabac je grad koji ima najveću industrijsku zonu na Balkanu, ne u Srbiji, od 600 hektara. Ima još 15 investitora koji u ovom trenutku pregovaraju sa gradonačelnikom Šapca. Ko to vidi, ko ne vidi, vide građani Šapca i zbog toga je gradonačelnik pobedio na izborima i sada ima mandat da za naredne četiri godine sprovede u život sve ono što su veliki planovi.Vrlo je važno, gospođo ministarka, da ministarka, da zajedno ovaj veliki posao oko luke, korak po korak, radimo. To nema veze sa političkim igrama, niti prepucavanjima. Vi znate, mi znamo da je ovo ozbiljna stvar, a što se tiče vaših lokalnih kolega, o njima ne vredi trošiti reči. Njih ismeva cela Srbija, tako da toga

Mislim da je povređen član 27. Poslovnika zato što je gospodin Dušan Petrović trebao da replicira gospodinu Blaži Kneževiću, a ne da ulazi u debatu sa onim što je prethodno govorila gospođa gospođa Zorana Mihajlović.Uzgred budi rečeno, sve ono što je rekao gospodin Blaža Knežević je tačno, a ono što je rekao gospodin Dušan Petrović nema blage veze sa istinom zato što ta japanska kompanija, istina, dolazi u Šabac, ali ne zahvaljujući njemu i gradonačelniku Zelenoviću, već zahvaljujući Vladi Srbije i Aleksandru Vučiću.Ja mislim da bi svi građani Šapca voleli da vide koja je to najveća industrijska zona na Balkanu koju je izgradio gospodin Dušan Petrović. Ja je nisam video. Znam samo da je Šabac bio poprište neviđenih pljačkaških privatizacija i da ni jedna zdrava firma u Šapcu, posle vlasti gospodina Dušana Petrovića, nije ostala, a svaka firma, svaka kompanija koja ubuduće bude dolazila u Šabac doći će, ne zbog gospodina Dušana Petrovića, ne zbog gospodina Zelenović, nego zato što su imali dobar prijem u Vladi Republike Srbije i upravo ono što je rekla gospođa Zorana Mihajlović, zato što je Srbija značajno porasla na duing biznis listi, zato što investitori vide u Srbiji zemlju u kojoj sigurno mogu da investiraju svoj kapital. Prvo, pravo na repliku, narodni poslanik Blaža Knežević. Dakle, pošto sam ja pričao gluposti, a vi ste gospodine Dušane Petroviću, ako ste uopšte bili u Skupštini, sedeli na ušima verovatno kada je premijer govorio vezano za Šabac i rekao tri ključne stvari: da će Vlada Republike Srbije raditi autoput Novi Sad–Ruma i Ruma–Šabac, da će Vlada Republike Srbije dovesti „Jazaki“ firmu u Šabac i da će Vlada Republike Srbije finansirati proširenje slobodne zone u Šapcu. To je istina.Vi ste nesposobni za sve. Šesnaest godina niste doveli nijednu investiciju. Pred svake izbore ste dovodili „Veskovinije“, „Danijelije“ bez ikakve pripreme terena i svega. A u toj industrijskoj zoni o kojoj govorite nema energetske moći, odnosno ne postoji transformator momentalno koji bi doveo neku investiciju. I sad ste našli posle 15 godina... Imali ste 12 godina i republičke i lokalne vlasti. ličnog obraćanja.)Bili ste prvi ili drugi čovek države, niste to malopre rekli, recite nama - bio sam ja, Boris Tadić je bio figura, recite pošteno. Ništa niste uradili u Šapcu, a bili ste dva puta ministar. Prema tome, nemate nikakve rezultate, ali ste odlični medijski manipulatori i to odlično radite. Hvala.

Direktno se prethodni kolega obraćao gospodinu Dušanu Petroviću, iako ste ga opomenuli on je nastavio to da radi. Vi ga drugi put niste opomenuli i mislim da je veoma važno da da se diskusija vrati na temu dnevnog reda i da napokon dobijemo odgovore od gospođe Zorane Mihajlović.Evo već treće pitanje šta se dešava sa autoputem nemamo odgovor na to, a s druge strane imamo kršenje Poslovnika Narodne skupštine, imamo Martinovićevo izlaganje i političko izlaganje i zloupotrebu povrede Poslovnika.Dakle, samo vas molim da te stvari

ali gde su poslanici naravno da možete.Kao što i vi tražite da se iz drugih poslaničkih grupa pridržavaju teme dnevnog reda, ja samo da vas podsetim da pitanje koje je vaš kolega iz vaše poslaničke grupe postavio, Dušan Petrović, koje se tiče koncesija za izgradnju autoputa, nema nikakve veze sa dnevnim redom.(Dušan sad, pošto vidim da gospodin Petrović i dobacuje, što meni lično ne smeta, dok nije bio poslanik nego dok je bio ministar donet je ovaj Poslovnik u kome možete da postavite poslaničko pitanje u pisanom obliku. U tom pisanom obliku, vaše poslaničko pitanje dobiće svi narodni poslanici, svi. I odgovor koji dobijete iz Vlade, takođe, dobiće svi narodni poslanici.Sada pravo na repliku, narodni poslanik Dušan Petrović. **Dušan Petrović** Hvala najlepše.Znate, gospodin, ovaj što je govorio pre mene, on nije sposoban ni potpise da skupi, grešan. Tako da je otišao u bolnicu pošto je upropastio stranku na izborima, ali to sad nije važno.Dakle, potpuna je besmislica uopšte voditi polemiku o ovoj stvari, oko toga da li je Jazaki doveo premijer ili gradonačelnik. Ono što su sami investitori rekli da nisu napravili dobar dogovor sa gradonačelnikom i da nisu dobili dobre uslove, oni bi otišli iz Srbije.Pošto su dobili ponudu da idu u Kruševac, dobili su ponudu da idu u Kraljevo, dobili su ponudu da idu u Nišu. U Kruševcu je grad pre dve godine uzeo kredit, evo sada su došli Nemci, tako što je kupljena parcela za milion evra. U Šapcu su Japanci kupili sedam hektara zemljišta, potrošiće 25 miliona evra svog novca da bi napravili halu od 30.000 kvadrata. početni zahtev je bio da Grad Šabac uzme kredit od 15 miliona evra pa da napravi halu za svoj novac, kao što je Novi Sad uzeo kredit, da pravi takvu halu.Dakle, gradonačelnik Zelenović se u pregovorima izborio da Japanci za svoj novac naprave fabriku. Naravno da je RAS kao nadležna institucija državna vodila dogovore i evo, mislim da će ove nedelje konačno biti potpisani sporazumi.Nije loše da naučite da skupljate potpise, a to što ste izgubili izbore, pa šta da radimo. Sledeći put više sreće, građani Šapca znaju za koga su glasali i zbog čega su to učinili. Tako da u daljoj polemici o ovoj stvari neću više da učestvujem.

dostojanstvo Narodne skupštine, zato što gospodin Dušan Petrović nema pravo da bilo koga proziva zato što je u jednom momentu morao da ide u bolnicu i nema pravo da bilo koga vređa po osnovu toga što je morao da traži zdravstvenu pomoć. Dakle, mislim da je to nešto što apsolutno ne priliči debati u Narodnoj skupštini.Što se tiče Grada Šapca, koliko ste sposobni gospodine Petroviću, da nije bilo Vlade Srbije, Šabac bi 2014. godine bio potopljen. Niste imali lopate. lopate. Lopate niste imali, a kamoli džakove sa peskom. Vaša lokalna samouprava je najgori mogući primer kako se nedomaćinski upravlja jednim gradom.Dakle, Vlada Srbije vas je 2014. godine spasila od poplava, odnosno građane Šapca, jer je blagovremeno intervenisalo i resorno ministarstvo i „Srbijavode“, bez njihove pomoći Šabac bi bio potopljen. Sava je već došla do „Zorke“, to vrlo dobro znate. Vaš gradonačelnik je sedeo u kancelariji. Nije imao spremne ljude, nije imao spremnu opremu iako je bio blagovremeno upozoren kolike nas padavine očekuju i koliki je vodostaj reke Save.Dakle, kao što je Vlada 2014. godine učinila sve što je moguće i nemoguće da spasi Grad Šabac od poplava, tako je Vlada 2015. i 2016. godine učinila sve da japanska kompanija o kojoj govorite dođe baš u Šabac, jer Vlada Srbije time hoće da pokaže da su joj svi građani jednaki i ravnopravni,

Dame i gospodo narodni poslanici, pošto vidim da ova rasprava ide u pravcu kako ne treba, ne možemo da se vratimo u skorije vreme da radimo po dnevnom redu, određujem pauzu u trajanju od sat i 15 minuta.Sa radom nastavljamo u 20.00 Dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo dalje sa radom.Reč ima narodni poslanik Sonja Pavlović, a neka se pripremi narodni poslanik Marjana Maraš.Sonja Maraš.Sonja Pavlović nije tu.Reč ima narodni poslanik Marjana Maraš. Izvolite.

o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama uređuje uslove i način za bezbednu plovidbu na unutrašnjim vodama Republike Srbije, reguliše vodne puteve i plovidbu, uslove za plovila i plovidbu, uslove za posadu, traganje i spasavanje, definiše luke i pristaništa, reguliše nadzor i druga pitanja koja se odnose na plovidbu na unutrašnjim vodama.Ove izmene i dopune zakona o kojima danas raspravljamo predstavljaju dalje usaglašavanje naše regulative sa praksom EU u oblasti vodnog saobraćaja ne samo zbog obaveze koju imamo, već pre svega zbog potrebe da se dalji razvoj vodnog saobraćaja u Srbiji odvija u skladu sa međunarodnim standardima i principima.Činjenica je da Republika Srbija kroz koju protiče Dunav, jedna od najdužih evropskih reka, poseduje povoljne ekonomske i geografske karakteristike kako za međunarodni, tako i za unutrašnji vodni saobraćaj koji se smatra i jednim od najjeftinijih i najisplativijih vidova transporta putnika i roba.Ukupna dužina plovnog puta u Srbiji iznosi 1.680 kilometara i zato je ovaj vid saobraćaja izuzetno važan.Vodni važan.Vodni saobraćaj ima poseban značaj i zbog činjenice da predstavlja najčistiji vid saobraćaja koji obezbeđuje visok stepen zaštite životne sredine i ne ugrožava ekološku ravnotežu biljnog i životinjskog sveta, kako to nažalost čine goriva koja se koriste u drumskom saobraćaju.Polazeći upravo od prirodnih resursa Republika Srbija je donela i Strategiju razvoja vodnog saobraćaja koji ima za cilj optimalno korišćenje ovih vodnih potencijala kako u oblasti transporta, tako i u oblasti turizma, ali i ukupnog razvoja svih lokalnih sredina koje se nalaze u priobalju ovih velikih reka.Osnove strategije čine tri glavna plovna puta u dužini od 960 kilometara, a to su tri velike međunarodne reke, pre svega Dunav, zatim Tisa i Sava. Takođe, ne smemo zanemariti značaj jedinstvene mreže kanala Dunav-Tisa-Dunav čija plovnost iznosi oko 600 kilometara i koja povezuje tokove reke Dunava, Tise i oko 80 naselja u Vojvodini.Kanal Dunav-Tisa-Dunav predstavlja dobar hidorotehnički potencijal ne samo za navodnjavanje i odvodnjavanje unutrašnjih voda za odbranu od poplava, već i za plovidbu, odnosno za rečni transport putnika i roba.U opštini Vrbas, iz koje sam ja, nalazi se tri kanala hidrosistema Dunav-Tisa-Dunav i to Vrbas-Bezdan sa 80,9 kilometara,

grada Vrbasa.U Dunavu se nalazi više teretnih luka i tri putnička pristaništa i to u Novom Sadu, Beogradu i Donjem Milanovcu. Najvažnije luke u Republici Srbiji u najvećem obimu su povezane sa glavnim drumskim i železničkim saobraćajnim čvorovima, što olakšava transport roba, posebno opasnih materija. Za sada su jedino Luka Beograd i Luka Pančevo opremljene kontejnerskim terminalima.Tri putnička pristaništa i to u Novom Sadu, Beogradu i Donjem Milanovcu svakako nisu dovoljno za razvoj putničkog saobraćaja, ali koliko mi je poznato razvojni dokumenti predviđaju izgradnju putničkih pristaništa na sve tri plovne reke i to u još 16 opština. Ova pristaništa će omogućiti pre svega veći turistički promet, odnosno omogućiće svim lokalnim zajednicama koje leže na našim plovnim rekama da brže valorizuju svoje turističke potencijale i privredne resurse, što je u krajnjoj liniji i cilj razvoja vodnog saobraćaja u Srbiji.Srbija Srbiji.Srbija je jedna od najagilnijih zemalja u realizaciji velikom međudržavnog projekta Dunavska strategija, što podrazumeva i veliki napor kako bi se potencijali Dunava maksimalno koristili s obzirom na visok procenat udela u iskorišćavanju vodnih puteva u ukupnom obimu saobraćaja koji se svakodnevno obavlja u Evropi.Ovom prilikom želim da istaknem i da je opština Apatin, na čijem čelu je bio sada već bivši predsednik dr Živorad Smiljanić, uradila idejno rešenje izgradnje međunarodne javne luke Apatin i sa studijom ekonomske opravdanosti izgradnje u okviru logističkog centra. Studiju su radili Fakultet tehničkih nauka i Fakultet saobraćaja iz Beograda. Robno-transportni centar Apatin bi tada izašao na Dunav i to bi bila prva luka u bezcarinskoj zoni u Evropi. Ukupna investicija za izgradnju luke i logističkog centra procenjeni su na 34,6 miliona evra.Postoje zainteresovani investitori. Nakon procene očekivanih prihoda luke Apatin sa intermodelnim terminalom sprovedena je dinamička ocena ekonomske opravdanosti projekta izgradnje. Ocena je pokazala isplativost jer je interna stopa rentabilnosti iznosila 6,42 i ukazuje na siguran i brz povraćaj uloženih sredstava.Međutim, ovaj važan projekat gradnje međunarodne luke u Apatinu nije još uvek prošao sve procedure neophodne za početak realizacije, ali se nadam da će biti uskoro realizovan, a vas bih gospođo ministarka zamolila da vi u skladu sa vašim mogućnostima, s obzirom da imam neka saznanja da Agencija za luke nije raspisala međunarodni tender, a postoje zainteresovani investitori koji bi uložili upravo za realizaciju ovog projekta.Iz svih ovih razloga koje sam navela, koje je naša ovlašćena predstavnica Stefana Miladinović navela, koje će i koleginice narodne poslanice iz poslaničke

Reč ima narodni poslanik Božidar Delić, a neka se pripremi narodni poslanik Milija Miletić. Izvolite. **Božidar Delić** Zahvaljujem predsedavajući.Gospođo ministar, uvaženi narodni poslanici, mi danas govorimo o jednom zakonu koji je donesen u ovoj Skupštini 2010. godine, a zatim nekoliko puta popravljan kroz dopune.Kada sam analizirao ovaj zakon pogledao sam i šemu vašeg ministarstva. Smatram da privredne delatnosti koje uređuje vaše ministarstvo spadaju među najvažnije delatnosti, tako da je i vaše ministarstvo sigurno jedno od najvažnijih ministarstava ove vlade Republike Srbije. Da bi obavljalo te delatnosti, ono ima vrlo razvijenu organizacijsku strukturu, koja u prvom redu obuhvata devet sektora, sektora, dve uprave i jedan direktorat. Iz analize te organizacijske strukture može se zaključiti da ovo ministarstvo, ukoliko ima stručne kadrove, takvih saznanja o tim pojedinostima nemam, može vrlo uspešno da obavlja delatnosti u svim ovim privrednim granama za koje je ovaj zakon je donela vlada Mirka Cvetkovića 2010. godine, a 2011. godine je ista ta vlada donela odluku o osnivanju Agencije za upravljanje lukama. Ta agencija praktično nije živela sve do prošle godine, odnosno čak i ove godine vi ste joj udahnuli život. Ja se sećam te 2010. i 2011. godine da, kada je zakon donela ta vladajuća većina, koja je danas ovde u Skupštini u opoziciji, i današnja vladajuća većina je bila apsolutno protiv ne samo te agencije, nego i većine agencija koje je formirala Vlada Srbije i kojih mi, praktično, ni danas ne znamo koliko ima.

Ne direktno, neke direktno, neke indirektno, jer ako uđete na sajt Vlade i tražite te državne agencije ili agencije Vlade, pojaviće se samo jedan broj direkcija i agencija, a druge ćete dobiti tek kada navedete njihovo potpuno ime, kao što je to slučaj i sa ovom.Te agencije su od različitih ministarstava. Recimo, ova Agencija za upravljanje lukama je od vašeg ministarstva dobila određene nadležnosti. Šta je ona uzela

ali u njenom osnivačkom aktu kaže se da je ona samostalna u svom radu, a isto tako se kaže da za početak njenog rada sredstva će obezbediti Vlada, znači iz budžeta.Uvek sam razmišljao da vaše ministarstvo mora i ima toliko snage da je ova agencija nepotrebna, isto

je potrebno Republici Srbiji, a da su svi ostali, na ovaj ili na onaj način, praktično korisnici budžeta i da te agencije troše, negde se kaže čak sredstva u visini dva vojna budžeta Republike Srbije.Kada se dalje pogledaju nadležnosti koje su date Agenciji i koje su bile praktično nadležnosti van vašeg ministarstva, šta posebno pada u oči? Kroz ove izmene i u ovoj poslednjoj izmeni imamo da Agencija daje lučke koncesije. nešto, makar mi, radikali, smatramo da to pripada Vladi, odnosno da ona to treba da radi po vašem predlogu, da utvrđuje visinu tih lučkih koncesija i te lučke koncesije upravo, odnosno taj deo koji se naplaćuje na osnovu toga, spadaju i u sredstva tih agencija, isto kao što naplaćuje lučke naknade i objavljuje te lučke tarife.Naše mišljenje je da nam ta Agencija, kao i većina drugih, nikada nije trebala i da je sve ovo što je navedeno za tu Agenciju posao vašeg ministarstva i da po ovoj, vrlo razluđenoj i jakoj, šemi i organizaciji vašeg ministarstva to ste vi mogli da radite, isto kao što su to mogla da rade i mnoga ministarstva Sada, ako vi kažete da je to u skladu sa evropskim preporukama, stavovima, vi znate kakav je stav naše stranke i po pitanju pridruživanja EU.Za vaš EU.Za vaš sektor vezano je i 12 lučkih kapetanija. Isto tako kao što imate kao posebnu instituciju i Direktorat za vodne puteve, u sektoru za inspekcijski nadzor takođe imate jedan odsek koji se bavi tim pitanjima, a u dve uprave koje ima vaše ministarstvo, jedna uprava se direktno bavi ovim pitanjima, a u okviru ove Uprave za transport opasnih tereta, jedan deo toga je svakako posvećen i teretima koji se prevoze plovnim putevima.Kada se sve to sagleda, naš stav je, zbog koga nećemo glasati za ove izmene, da nam Agencija koja se pominje od člana 205. do člana 214, koje praktično ima i u ovim izmenama, izmenama, ne pominje se direktno Agencija, ali se menja 14 članova u kojima se ona u široj ili užoj formi pominje.Zbog toga, kažem, naš stav je da nećemo glasati za Predlog zakona.

prof. Mihajlović, uvažene kolege poslanici, građani Srbije, ja sam Milija Miletić i dolazim iz najlepše opštine u Srbiji, a to je Opština Svrljig, koja se nalazi pored najlepšeg grada u Srbiji, a to je grad Niš.Sada ću govoriti i, normalno, dati podršku Predlogu sporazuma za vazdušni saobraćaj između Republike Srbije i Republike Koreje i za sve ostale zakone koje predlaže naša Vlada, na čelu sa gospodinom Vučićem.Svi smo svedoci da razvoj saobraćaja u prethodnom periodu je bio veoma loš, to mislim za period do 2012. godine, unazad godinu, dve, razvoje saobraćaja vrlo je veoma veliki, aktivan i posebno se sada vidi i razvoj vazdušnog saobraćaja. Vidimo i čuli smo od naše ministarke nadležne za ovaj resor kako je ER Srbija u ovom periodu, prethodnom imala preko pet miliona putnika.To je izuzetno dobro, odlično, ali ću se više osvrnuti na grad Niš, na Niški aerodrom, na Aerodrom Konstantin Veliki, zato što je taj naš biser na jugoistoku Srbije veoma urađen u prethodnom periodu zahvaljujući Vladi Republike Srbije i posebno ministarki Mihajlović zato što je tu, unazad, godinu, godinu i po dana uloženo preko četiri miliona evra.Svedoci samo da je od 2010. do 2013. godine Aerodrom u Nišu bio u veoma lošem stanju, bio je u minusu, preko 4.500 miliona evra.

ljudi koji su došli na čelo Aerodroma, zahvaljujući ljudima koji su dali viziju, to je direktor Razvojne agencije „Jug“, gospodin Bojan Avramović, koji je zajedno sa direktorom, i normalno uz pomoć ministarstva uspeo da poveća kapacitet Aerodroma od 20.000, a sada je 100.000 putnika za novembar mesec će biti sigurno.Znači, unazad godinu, godinu i po dana, Aerodrom je stvarno doprineo razvoju turizma u Nišu, u Svrljigu, Gadžinom Hanu, kako razvoju turizma, seoskog, lovnog, i ostalih vidova turizma. Zato dolaskom velikog broja ljudi iz cele Evrope, iz celog svega, u Nišu vidimo i rezultat razvoja turizma.Na primer, dođu ljudi iz Bazela, iz Malmea, dođu ljudi u Niš za vrlo sitne novce što se kaže, za male pare, zato što su to letovi koji su veoma povoljni za naše ljude, dođu do Niša, do aerodroma, do Svrljiga, odu u lov, obiđu Staru planinu. Ja očekujem da ćemo i 2017. godine, siguran sam u to, da će nadležno Ministarstvo saobraćaja završiti i deo puta od Svrljiga prema Staroj planini, zato što je to nešto što je najbitnije za taj deo naše Srbije, za istok Srbije, za razvoj turizma.Još jednom, znam da će se za period koji dolazi, Ministarstvo saobraćaja i Vlada Republike Srbije, odvojiti preko šest miliona evra za pojačanje kapaciteta aerodroma, da se da mogućnost do 700.000 putnika da niški Aerodrom, može da primi i da ispoštuje i da usluži. To je nešto što je stvarno bitno za celokupni deo jugoistočne Srbije i ja sam siguran da ćemo sada u narednom periodu povećati još broj letova za veliki broj zemalja.Recimo, imamo veliki Minhen, Dortmund, Malmer to je „Vizer“, mađarska kompanija, „Reaner“, irska kompanija, za Berlin, Bratislava, Milano i ostali letovi. Sada imamo nešto novo, to je avionski let Niš – Istanbul, kargo let, gde će imati mogućnost da naši privrednici iz Niša prevezu svoju robu i to je nešto najbitnije za Aerodrom „Konstantin Veliki“.Još jednom, siguran sam da ćemo razvojem vazdušnog saobraćaja, poseban akcent stavljam na niški Aerodrom „Konstantin Veliki“, jer smo svedoci kako je u prethodnom periodu 2014. godine, niški Aerodrom, zahvaljujući humanitarnom centru, koji je stacioniran u Nišu, odatle je pomagano svim delovima naše Srbije, gde su bile velike poplave, a i znamo da unazad nekoliko nedelja sa niškog Aerodroma otišla pomoć ljudima kojima je potrebna.Još jednom, uvažena ministarko, siguran sam da ćemo uspeti da obezbedimo sredstva za realizaciju ovog projekta, da se poveća kapacitet Aerodroma na 700.000 putnika, jer ćemo s tim imati mogućnost da obezbedimo razvoj jugoistoka Srbije. Govorim o različitim vidovima turizma. Ima još jedan vid turizma koji je vrlo bitan za sve nas. To je dentalni turizam, gde veliki broj ljudi iz stranih zemalja dolazi kod nas u Srbiju, kod naših stručnjaka da popravljaju svoje zube. To je još jedan od vidova i mogućnosti da se radi na razvoju turizma.Prema tome, siguran sam da ćete vi, uvažena ministarko, da će premijer Vlade, da će naša Vlada, u narednom periodu izdvajati još mnogo više sredstava za jugoistok Srbije, za razvoj infrastrukture, kako vazdušne, tako i putne infrastrukture. Rade se koridori, radi se put do do Pirota, do Bugarske, do Makedonije, radiće se put prema Prištini, to je nešto što će mnogo značiti jugoistoku Srbije. Sa razvojem jugoistoka Srbije razvijaće se i poljoprivreda i ostale grane koje su bitne za razvoj naše zemlje Srbije.Još jednom ću ponoviti da ću ja kao poslanik Ujedinjene seljačke stranke, ali izabran sa liste SNS, podržati ovaj zakon i sve zakone koje predlaže Vlada, na čelu sa našim premijerom gospodinom Vučićem. po Poslovniku. Izvolite. **Nemanja Šarović** Gospodine Arsiću, mene zaista čudi da vi niste reagovali, uz sve simpatije koje imam prema prethodnom govorniku, povređen je član 106. koji kaže da govornik može da govori samo o tački dnevnog reda o kojoj se vodi pretres.Vi kao predsedavajući znate koje su tačke dnevnog reda koje razmatramo, a ja među ove dve nisam video tačku dnevnog reda koja se zove – hvalospevi o radu predsednika Vlade Aleksandra Vučića. Ovde je bilo reči o svemu, o tome kako je Niš lep grad. Niš jeste lep grad, evo, sređen je, jeste on lep, ali je problem što je više sad urađeno na sređivanju Niša nego pre tri godine kada je obeležavano 1700 godina Milanskog edikta. Izgleda da je dolazak Aleksandra Vučića neuporedivo važniji.Vama, gospodine Arsiću nije bilo dovoljno ni to što ste dali malo čas pauzu od sat i 15 minuta. Na taj način ponizili parlament, jer vi kada želite da radite onda ubrzavate na sve moguće načine. Kada ne želite, kada treba ministar da ode da gostuje na televiziji, onda se u 15 do sedam daje pauza do osam. Da je kojim slučajem ministar gostuje u Pirotu, onda biste verovatno do dva ujutru dali pauzu. Prema tome, nemojte se igrati. Trudite se da kao predsedavajući imate iste aršine. Ne možete vi upozoravati poslanike opozicije ako izađu iz teme, ili ako na širi način obrazlažu ono što žele, a istovremeno dozvoljavate i poslanicima vladajuće koalicije da pričaju o bilo čemu, o onome što im u tom trenutku padne na pamet, uz jedan uslov da što češće u toku svog izlaganja kažu – živeo premijer, hvala premijeru, ne bi bilo Istanbula, ne bi bilo aerodroma, ne bi bilo ničega. Evo, kolega Šaroviću isti kriterijum je bio i prema kolegi Miliji koji je govorio malo pre nego što ste vi reklamirali Poslovnik i kolegi Božidaru Deliću koji je govorio samo o Agenciji koja svakako nije baš tema. Kako posao Agencije treba da se vrati u nadležnost ministarstva. Ja sam dozvolio, nisam prekidao govornika.To je vaš programski cilj i ja to razumem i zato sam pustio da gospodin Delić iznese svoj politički stav i politički cilj koji ima i za koji se on bori i za koji on iskreno veruje. Kolega Milija je napravio i jedno poređenje o važnosti drumskih puteva i vodenih puteva. Ne vidim u čemu sam prekršio Poslovnik.Da li želite da se Narodna skupština u danu za glasanje izjasni.(Nemanja želim.)Nastavljamo dalje.Reč ima narodni poslanik Miroslav Aleksić, a neka se pripremi narodni poslanik Nikola Jolović. Izvolite. Zahvaljujem.Poštovana ministarka, dame i gospodo narodni poslanici, pred nama je još jedan zakon, koji usvajamo po hitnom postupku. Dakle, nastavlja se praksa prethodnog saziva parlamenta, kada je skoro polovina zakona usvojena po hitnom postupku, a sa druge strane, svaki treći od tih zakona je ponovo vraćen u proceduru na doradu ili na ispravljanje, naročito kada ne postoje adekvatno obrazloženje, kao što je sada slučaj, zašto usvajamo zakon po hitnom postupku.Što se tiče Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama,

Od tih pet dva jesu sa napomenom da se određene stvari brišu, ostali su vrlo ozbiljno pripremljeni i molio bih vas da te amandmane pogledate.Raduje me što sam čuo danas da postoji određeno povećanje prihoda kroz plovne puteve i lučke delatnosti u Republici Srbiji. Takođe, i da ste rekli da kroz Srbiju prolaze važni koridori. Ja bih vas smo ispravio, poštovana ministarka, da kroz određene delove Srbije je tačno da prolaze veoma veoma važni koridori, ali imate delove Srbije koji su potpuno zapostavljeni u tom smislu. S obzirom da ja dolazim iz centralne Srbije, poslanik sam iz Trstenika, u tom delu Srbije od Ćićevca preko Kruševca, Trstenika, Vrnjačke banje, Kraljeva do Čačka nemate te koridore, niti ukoliko posmatramo plovne puteve, niti ukoliko posmatramo autoput Pojate – Preljina, za koji nisam dobio odgovor od premijera zašto ga nema u programu Vlade za naredne četiri godine.Iskoristiću priliku da pitam sada vas - šta je sa moravskim koridorom, koji je najavljivan?Ali, u skladu sa tačkom dnevnog reda, pitaću vas nešto drugo, a to je, s obzirom da nemamo autoput, šta je sa najavljivanim kanalom Dunav – Morava – Vardar? Mi smo slušali epohalne najave od člana vaše prve Vlade, gospodina Bačevića, od predsednika Republike gospodina Nikolića, kako je to projekat kakav Srbija od postanka nije imala i najveća razvojna šansa, da je studija ocenjena pozitivno, da će taj projekat doneti hiljade novih projekata, da će projekat svrstati Srbiju u EU, kao velesilu.Dakle, to je projekat koji je Vlada Republike Srbije zastupala. Govorilo se mnogo o tome i na kraju, gospodin Bačević, koga ste smenili u jednom trenutku, je rekao da je svu dokumentaciju vezanu za kanal Dunav – Morava – Vardar, predao upravo vama na dalje staranje, pa vas ja pitam u interesu građana centralne Srbije, da dobijemo barem jedan važan koridor, koji bi nam dao jednake šanse, kao i drugim delovima Srbije.Što se tiče druge tačke dnevnog reda, vezano za Sporazum o vazdušnom saobraćaju između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Koreje, u članu 2. pitaću vas vezano za davanje prava. Meni lično tu postoji jedna velika nelogičnost u stavu 2. gde su određeni avioprevoznici država strana ugovornica tokom obavljanja ugovorenog saobraćaja na utvrđenim linijama imaju sledeća prava, pa između ostalog - da sleću na teritoriju druge strane ugovornice u mestima utvrđenim u aneksu ovog sporazuma. U aneksu sporazuma stoji da mesta koja su predviđena za sletanje, bilo koje mesto, i to je nekoliko puta nabrojano. Postavljam pitanje - čemu aneks ukoliko je to bilo koje mesto i moglo je da se navede i u samom članu?Ali, kada već govorimo o bilo kom mestu gde bi se moglo sleteti, ja tu moram da postavim još jedno pitanje vezano za aerodrome u Republici Srbiji, koji su predviđeni za civilne letove, kao što su aerodrom Morava u Kraljevu, tačnije Lađevcima, ili aerodrom Ponikve u Užicu. Što se tiče aerodroma Morava u Kraljevu, od 2012. godine utrkivali su se ministri, počev sa premijerom Aleksandrom Vučićem, preko ministra Ilića, preko ministra Ljajića, pa sve do vas, poštovana ministarka, ko će pre da najavi civilne letove sa aerodroma Morava u Lađevcima. Pa je onda iz godine u godinu, iz meseca u mesec bilo najava da će uskoro civilni letovi sa Morave, da je sa predsednikom Turske dogovoren nastavak saradnje na izgradnji Morave, da firma iz Ujedinjenih Arapskih Emirata ulaže u Moravu, aerodrom Moravu. Pa, ste vi rekli 11. februara da letovi sa Morave kreću od 2015. godine, pa ste zatim takođe rekli 6. novembra, da Lađevci do kraja 2015. godine postaje vojno-civilni aerodrom, pa ste zatim rekli 29. jula 2015. godine da letovi kreću od sredine 2016. godine i da aerodrom Lađevci ima ogroman potencijal, te da očekujete da će u prvoj polovini 2016. godine sa njega početi redovni letovi.Dakle, ja vas sada pitam – imamo li mi uopšte strategiju i znamo li šta ćemo da radimo u vazdušnom saobraćaju i sa aerodromima, ili ćemo pomalo da otvaramo Moravu, a pomalo da otvaramo Ponikve, kako se kome, kad, u kom trenutku više dopadne, naročito sa aspekta da su oba aerodroma jako važni za ravnomerni razvoj Srbije.Na kraju, i sam premijer je pred izbore 18. aprila izjavio da će aerodrom Ponikve otvoriti krajem avgusta da ga ne bi otvarali u kampanji. Danas je oktobar, kraj oktobra. Avgust je bio davno. Nemamo informacije niti da li će biti otvoren aerodrom Ponikve, niti aerodrom Lađevci.

govorite, iako to nije baš tema dnevnog reda, ali hajde da to shvatimo kao deo saobraćaja, pa da ipak posmatramo kao da jeste tema dnevnog reda, onda bi pre moglo da se pita – a šta se to radilo u Trsteniku i okolini kada govorimo o ulaganju u lokalne puteve? uglavnom je finansiranje tih puteva radila država kroz JP „Putevi Srbije“.Drugo, kada govorite o koridorima, moravski koridor će da se radi. Vi znate da je to investicija od pola milijarde evra. Ali, isto tako, treba da vas podsetim da praktično do 2012. odnosno 2013. godine se godišnje gradilo otprilike autoputeva između 15 i 30 kilometara. Možete da komentarišete da je nešto i polovično, da se otvara malo ovo, malo ono, kako kažete, ali rezultati kažu nešto sasvim drugo i ljudi koji putuju, ako ništa drugo, mogu da vide taj put. I svaki put koji smo napravili i uradili, i 270 mostova koje smo uradili za prethodne dve i po godine i 100 kilometara autoputeva i 192 kilometra rehabilitovanog puta samo prošle godine i dodatnih 100 kilometara i ovaj put o kojem se toliko priča Ljig-Preljina, koji ćemo uskoro otvoriti. Pozivam vas sve da dođete da vidite kako to izgleda.Dakle, to je sve što ova Vlada radi. Prema tome, sve ono što se nije radilo prethodnih 20, 30 godina, gde su se razni političari utrkivali u priči, ljudi pre svega sa kojima ste vi radili, danas je neko drugo vreme. Danas se političari utrkuju, tu ste potpuno u pravu, i mi se utrkujemo ko će pre da završi posao i ko će pre da otvori, recimo, niški aerodrom, pa da od hiljadu putnika, koliko je bilo na niškom aerodromu pre dve i po godine, mi na današnji dan beležimo 76.000 putnika, do kraja godine 100.000 putnika, sledeće godine 200.000 putnika.Potpuno ste u pravu, potpuno se slažem sa vama. vama. Istina je ta, utrkujemo se da budemo brži, da budemo efikasniji. Utrkujemo se da završimo sve koridore koje neki pre nas nisu završili, jer je to dobro za Srbiju, jer je to dobro za građane Srbije. Uopšte ne moram da govorim ko to nije završavao. Svi ovde znaju. Ali, mi ćemo sve to uraditi i završiti.Kad pominjete aerodrome, to mi je vrlo zanimljivo, to je odlično. Rekla sam vam za Niš. Pominjete Ponikve. Vlada Republike Srbije je u Ponikve uložila novac i završava poslove, ono što je ostalo da se uradi, deo je vezan za samu ogradu. Vlada Republike Srbije, koju vodi Aleksandar Vučić, nijedna vlada pre ove Vlade nije jedan jedini dinar uložila u Ponikve, npr. Prema tome, otvorićemo i Ponikve.Kada govorimo o Lađevcima, činjenica je da smo mi krenuli da pravimo, da napravimo razliku, odnosno da napravimo taj aerodrom da bude civilni, da bude vojni. On je sada vojni. Postoji potreba da se produži pista. Gledamo na način kako ćemo to da isfinansiramo, zato što je važno za taj kraj, zato što smo svesni šta bi to značilo samom kraju. Ali, svaki pomak koji se napravio u transportu u bilo kojoj oblasti, da li je drumski saobraćaj, da li je vazdušni saobraćaj, da li pričamo o vodnom transportu, o železničkom transportu, hteli vi to da priznate ili ne, jeste uradila ova Vlada. Na kraju krajeva, uradili smo sve za građane Srbije.Možda ne bi bilo loše da pogledate šta radimo, pa možda nešto iz svega ovoga što mi radimo jednog dana i vi

jedno pitanje.)Kolega Aleksiću, nemojte da dobacujete. Ministarka vam je odgovorila na sva pitanja, i o stelt mostovima, i o stelt putevima do 2012. godine.Reč ima

Uvaženi predsedavajući, uvažena ministarko, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama ima za cilj da se izvrši usaglašavanje Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama sa odredbama Zakona o privatnom obezbeđenju, Zakona o istraživanju nesreća u vazdušnom, železničkom i vodnom saobraćaju, kao i da se urede određena pitanja koja nisu bila uređena ili koja su uočena u primeni i čije je rešenje zahtevalo pronalaženje kvalitetnih zakonskih rešenja.Ovim predlogom zakona, tačnije članom 10. predloga zakona, predviđena je dopuna zakona u smislu propisivanja da se prevoz lica jahtom, odnosno plovilom za rekreaciju na unutrašnjim vodama Republike Srbije po osnovu iznajmljivanja jahte može obavljati samo jahtom koja je u svojini domaćeg fizičkog ili pravnog lica, koja je registrovana za obavljanje delatnosti iznajmljivanja jahte, odnosno plovila za rekreaciju, a čime će biti sprečeno da pojedina privredna društva pružaju uslugu iznajmljivanja jahti i plovila za rekreaciju koja nisu upisana u jedan od domaćih upisnika plovila, već su registrovana u inostranstvu, kao i da se predmetna plovila iznajmljuju bez članova posade, što je u praksi potvrđeno.U cilju usaglašavanja sa odredbama Zakona o istraživanju nesreća u vazdušnom, železničkom i vodnom saobraćaju zakonom je propisana obaveza domaćih brodara da donose sopstvene planove hitnih mera za pomoć žrtvama i njihovim porodicama koje uključuju prevoz, smeštaj i medicinsku pomoć žrtvama i njihovim porodicama u slučaju plovidbenih nezgoda na unutrašnjim vodama, što je predviđeno članom 13. Predloga zakona, a kada je usaglašavanje sa Zakonom o privatnom obezbeđenju u pitanju, predlogom zakona je predviđeno da su u cilju zaštite imovine, poslovanja objekta, prostora i lica broda, lučki operater i Direkcija za vodne puteve dužni da organizuju sigurnosnu zaštitu, i to ugovornim angažovanjem subjekta licenciranih za obavljanje delatnosti privatnog obezbeđenja ili kao organizovanu samozaštitu. Delatnost koja obavezno ima organizovanu plansku, organizacionu i kontrolnu funkciju, u skladu sa zakonom kojim se uređuje privatno obezbeđenje, a čime će se omogućiti početak primene dela zakona kojim se uređuje sigurnosna zaštita u unutrašnjem vodnom saobraćaju.Rešenja koja su navedena u predlogu zakona imaće pozitivan uticaj na većinu učesnika u unutrašnjem vodnom saobraćaju, a jedan od mnogih je i taj što će se Direkciji za vodne puteve ukinuti monopolski položaj na obavljanje pojedinih poslova tehničkog održavanja međunarodnih i međudržavnih vodnih puteva. Naime, obzirom da danas na tržištu postoje specijalizovana privredna društva, smatra se da će privatni sektor efikasnije i brže obavljati navedene poslove, ali pod nadzorom Direkcije.Primena predloga zakona imaće efekta na stvaranje novih privrednih subjekata na tržištu i tržišnu konkurenciju, jer se kroz ukidanje monopolskog položaja Direkcije za vodne puteve na obavljanje pojedinih poslova tehničkog održavanja međunarodnih i međudržavnih vodnih puteva po prvi put otvara mogućnost da po tržišnim uslovima i sprovedenom postupku javne nabavke privredna društva koja su specijalizovana za obavljanje poslova izgradnje hidrotehničkih objekata, izvođenja drugih hidrotehničkih radova, bagerovanja i slično učestvuju u obavljanju ovih poslova i time dalje razvijaju svoje poslovanje.

i želim da to važi i za moju poslaničku grupu, za sve poslaničke grupe, ali i za uvažene ministre kada dolaze ovde, jer se nadam da smo mi poslanici obavezno da govorimo samo istinu, a posebno oni koji sede u Vladi.Aerodrom „Ponikve“ 2009. godine ugovor su potpisali tadašnji ministar odbrane Dragan Šutanovac i tadašnji gradonačelnik Užica gospodin Jovan Marković.

Na osnovu mere iz stava 2. ovog člana Odbor za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja izriče novčanu kaznu u skladu sa odredbama člana 114. ovog Poslovnika. Evidenciju o izrečenim merama iz stava 2. ovog člana vodi generalni sekretar Narodne skupštine.“Samo da vam objasnim

Poštovani predsedavajući, reklamiram povredu Poslovnika, član 104. Niste mi dali pravo na repliku, iako me je ministarka lično prozvala i na kraju rekla kako trebam nešto i da naučim.Dakle, naučim.Dakle, što se učenja tiče, ministarka verovatno ima koga da podučava, mene nema potrebe, ali bi barem bilo pristojno da ovde govori istinu i da odgovara na pitanja poslanika. Nisam dobio odgovor ni na jedno pitanje vezano za kanal Dunav-Morava-Vardar. Dobio sam informaciju da su

ja se nadam da kolega zna Poslovnik. Na vreme sam reklamirao, odmah posle povrede koju su učinile prethodne kolege.Naime, član 103. stavovi 7.

Tim pre što se ovde spominje neka istina, kako treba utvrditi istinu itd. Mi ovde ne moramo da govorimo istinu, ali ja je uglavnom govorim, oni ne. Ja sam spreman, na sve ono što sam do sada izjavio, da idem na poligraf, a oni beže od poligrafa kao đavo od krsta i mislim da bi se veoma lako utvrdilo koliko puta je nasipan put u Medveđi, taj bi bio visok sedam metara,

Mislim da sam na vreme uspeo da sprečim poslanike da zloupotrebe pravo na reklamiranje povrede Poslovnika.Reč ima narodni poslanik Balša Božović, neka se pripremi narodni poslanik Srbislav Filipović. Zahvaljujem gospodine Arsiću. Mislim da je trebalo da spustimo loptu i tenziju, da se vratimo na dnevni red.Ne vidim šta je problematično gospodo poslanici kada je u pitanju istina da su gospodin Dragan Šutanovac i gospodin Marković kao gradonačelnik Užica na donatorskoj konferenciji obezbedili tri miliona evra da se mine očiste sa Ponikva i ne znam šta je sporno u istini kada je 2000. godine gradonačelnik Goran Ćirić koji sedi sa moje leve strane, takođe usled donatorske aktivnosti Norveške vlade i budžeta grada Niša takođe očistio aerodrom mina i popravio 30 kratera koje smo zatekli nakon 1999. godine. To je preduslov bio kao što znate i vi i ministarka, da Niški Aerodrom danas slobodno mogu da kažem doživi bum i meni je drago zbog toga. Mislim da će do kraja sledeće godine siguran sam Niški aerodrom imati 200 hiljada putnika ukoliko „Er Srbija“ odnosno naš strani partner „Etihad“ ne utiče na to, da otera i te avio komapnije „Loukost“ tzv. kompanije sa niškog aerodroma zato što to nije u interesu partnera koji ima 49% vlasništva u „Er Srbiji“.Isto tako je sa ako pričamo o ovom zakonu sporazum između Srbije i Republike Koreje o uspostavljanju vazdušnog saobraćaja, mislim da je to opet pitanje kome je to u interesu da li Srbiji ili „Etihadu“ koji je vlasnik 49% „Er Srbije“. Ko će da plati eventualno uspostavljanje te linije? Pa građani, nema ko drugi. Građani kojima su smanjene plate i penzije, isti oni građani koji su već nekoliko prilika subvencionisali „Er Srbiju“ iako nemaju pravo da upravljaju menadžmentom, iako nemaju pravo da imaju uvid u potpisan ugovor kada je u pitanju likvidacija JAT, a naravno formiranje novog zajedničkog preduzeća.Kada je u pitanju uspostavljanje vazdušnog saobraćaja, veoma je važno za građane Srbije ko od toga naravno ima koristi. Da li imaju vlasnici iz Emirata ili imaju građani Srbije, kako je moguće da „Er Srbija“ u koju je Srbija uložila preko 600 miliona evra što opraštanjem dugova, što subvencionisanjem ima 51%, a partner svega 100 miliona, ima 49%, gospodine Arsiću i vi se smejete i meni je smešno

čudno kako to „Er Kroacia“ napravi bolji dil tako što proda dva slota, dva puta po 75 miliona evra, odnosno 150 miliona dva slota, a mi sve svoje slotove damo na upravljanje „Etihadu“ i ne dobijemo više od 100 miliona, a mi s druge strane uložimo 600. To je neka matematika koja je očigledno onako na strani gospođe Zorane Mihajlović i nije prvi put i „Beograd na vodi“ je tu sa 32% vlasništva Srbije iako Srbija ulaže 100 puta više od arapskog partnera, ali dobro to su sad već neke stvari na koje se polako građani očigledno navikavaju.U poslednje tri godine 14 aviokompanija je napustilo Aerodrom Nikola Tesla, oni su oterani bukvalno iz Beograda, iz prostog razloga što je jedna avio kompanija, naravno domaća, imala prilike da zbog interesa „Etihada“ ima oproštene sve takse, dugovanja, zašto nas to zabrinjava? Mi smo ponosni na to da Srbija ima nacionalne avio kompaniju, jako smo ponosni na to. Ali smo takođe zabrinuti koliko nas to košta, jer nikako da imamo računicu da li nam se to isplati ili ne? I JAT je bio nacionalna kompanija, pa nam se nije očigledno isplatio, a s druge strane nisam siguran da je svrsishodno pričati o isplativosti kada na istoj sednici Skupštine smanjujemo plate prosvetnim i zdravstvenim radnicima, a 170 miliona evra dajemo subvencija „Er Srbiji“

Važno je takođe napomenuti i to da smo imali raspravu u javnosti, kao što i sami znate o tome koliko nas ovakve linije koštaju. I meni je drago da po ko zna koji put u istoriji naša zemlja ima direktan let za Njujork. Siguran sam peti ili šesti po redu. Datira od 1970. godine i neke, pa do danas. To je takođe uspostavila Vlada Zorana Đinđića i Vlada nakon Zorana Đinđića i smatram da je danas dobro što je ova Vlada uspostavila direktan let za Njujork. Ali opet vas pitam koliko to košta, kao što je danas intencija da se u budućnosti zbog očiglednog interesa stranog partnera uspostavi direktna linija Beograd - Seul, na primer. A ko će plaćati i da li je istina, evo tu je gospođa Mihajlović pa može da odgovori, da li je istina da na primer strani partner apsolutno ne plaća gorivo već ga toči za džabe na Aerodromu „Nikola Tesla“, to je pitanje.Pitanje je da li je istina da smo 14 avio kompanija izgubili i time da na neki način kažem onemogućili Aerodromu Nikola Tesla da ima mnogo više putnika, nego što ih ima danas, a nema malo. I isto tako verujem da je u interesu da sutra zaštitimo Aerodrom Niš, na primer, koji će sasvim sam siguran imati više od 200 hiljada putnika sledeće godine, zato što je i deo Bugarske leti preko Niša i Niš je danas taj koji je sa „lou kost“ kompanijama uspeo da zahvaljujući svim onim poslovima koji su gospodin Ćirić i ostali gradonačelnici uspeli da odrade, ima jedan pozitivan bilans poslovanja.Ja se nadam da ćemo zaštiti interes Grada Niša i Aerodroma u Nišu isto onako kao što ćete zaštiti u slučaju da se uspostavi linija između Beograda i Seula, finansijski interes onih kojima smo smanjili, da vas podsetim, plate i penzije da bi subvencionisali nekog poslovnog partnera što apsolutno nije pravedno.Ono što su govorile moje kolege a tiče se naravno Zakona o uspostavljanju vazdušnog saobraćaja, da li je istina da pored svih tih subvencija su veoma male plate operativnom osoblju koja se brine o raspoređivanju aviona, posade, operativnih planova leta itd, itd, što je sve važno za bezbednost prilikom letenja? Ako je 30 hiljada dinara njihova plata, a stotine miliona evra su subvencije pa ja onda ne znam za koga mi radimo? Da li je to više isplativo nama ili je više isplativo „Etihadu“?Takođe mislim da je veoma važno da znamo i sve je u formi pitanja, ja ne tvrdim pošto ne znam šta piše u ugovoru pa ne jednostavno ne mogu da imam egzaktan podatak. Da li sutra kada se proda Aerodrom „Nikola Tesla“ ukoliko odlučite da ga prodate, ova vlada, da li će taj novi vlasnik aerodroma praštati dugovanja „Er Srbiji“? Pa, neće. Da li to znači da će „Er Srbija“ onda ostati po takvim uslovima na ovim u Srbiji? Pa to je pitanje. A da li smo ogroman novac, a nemamo garanciju o tome da će ova saradnja biti produžena.Ne vidim ništa sporno u tome što je moj kolega Aleksić pomenuo taj kanal Morava-Vardar-Egejsko more iz prostog razloga što govorimo o drugom zakonu, a to je Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o plovidbi i lukama vodima. Zanima me samo da li će te buduće luke u Vranju i Vladičinom Hanu biti takođe deo ovog zakona i da li se ovaj zakon i na sve buduće luke koje će biti po Srbiji, možda neka u Trsteniku, možda neka u Leskovcu ili ne, ili ćemo donositi nove izmene i dopune zakona, jer me zanima dokle su stigli ti radovi s obzirom da ste petu godina ministarko Mihajlović na ovaj ili onaj način prisutni u Vladi,

probijemo do Egejskog mora dokle su stigli Makedonci sa svoje strane? Kako teku radovi na Vardaru? Imali smo poplave ove godine u Makedoniji i da li su one izazvane upravo tim novim vodotokovima koji dolaze iz Srbije ili ne. To je jedno logično pitanje s obzirom da je to bilo prvo i osnovno predizborno obećanje 2012. godine. Završavam.Mislim da je veoma važno da

priliku da koriste te luke, a s druge stane, da li je u interesu građana Srbije da plaća stranom partneru više nego svojim prosvetnim i zdravstvenim radnicima? Zahvaljujem.

i kako god pokušam da napišem svaku vašu rečenicu u svakoj nađem bar 70% netačnog i 30% neznanja. Ali, dobro zato sam ja tu da objasnim ovo sve što ste vi sve rekli, ne zbog vas, pošto nisam sigurna da tu mogu da popravim stvar, ali zbog građana Srbije koji možda ovog trenutka slušaju vas i mogu da pomisle, kojim slučajem, da ste vi našu zemlju ostavili u divnom stanju, razvijenu, sa puno autoputeva, sa puno aerodroma, sa puno putnika, a u stvari građani Srbije se sećaju vrlo dobro kako je to izgledalo, a i mi koji smo u Vladi Republike Srbije već nekoliko godina vrlo dobro znamo kakvom ste se matematikom bavili, pošto ste matematiku pominjali dok ste govorili.Tako ste dobro to radili da ste nam ostavili dugove, probleme,

pa šta ste radili do 2014? Kako je moguće da do 2014. godine, dok mi nismo došli niste imali više od 50 putnika? Dakle, nešto se tu ipak desilo.Sada ja ne znam da li je to nesposobnost vašeg gradonačelnika ili niste imali želje, ali ste zato i te kako davali milion evra „Montenegru“ da bi tu leteo. Isto tako ste činili, zaista ja mislim, strašan presedan što ste iz budžeta grada Niša dodatno davali novac i zaista napravili ogromne deficite baš zato što ste finansirali nešto u šta praktično ni sami očito niste verovali ili je tu postojao neki drugi interes.U svakom slučaju građani Srbije danas mogu da vide da od 2014. godine u prvoj godini, dakle 2015. godini mi smo već imali 30 hiljada putnika zahvaljujući ulaganju Vlade Republike Srbije, direktora Aerodroma „Nikola Tesla“ i kao što sam rekla do kraja ove godine 100 hiljada putnika. Izvinite, to nije rezultat vašeg gradonačelnika, nego Vlade Republike Srbije koju vodi Aleksandar Vučić.Drugo, pominjete takođe jednog gradonačelnika grada Užica, za kojeg kažete navodno kako je uložio u Aerodrom „Ponikve“. Evo da građani vrlo dobro znaju kako izgleda ulaganje u Aerodrom „Ponikve“, dakle da računamo da je on sve to uradio što vi kažete onda nam nije jasno kako je moguće da Vlada Republike Srbije ulaže u zgradu, jer da smo da smo želeli da dođemo na Aerodrom „Ponikve“ u vreme gradonačelnika tog kojeg vi pominjete u Užicu, onda bismo mogli da dođemo vazdušnom linijom otprilike da dođemo i da odemo, a ne bismo mogli ni gde da dođemo zato što nije bilo ni zgrade na tom aerodromu. Danas postoji zgrada, završava se ograda i ja verujem da ćemo mi vrlo brzo Aerodrom „Ponikve“ zaista privesti pravoj nameni. Za sada već idu mali avioni do sedam mesta.Kada pominjete Aerodrom „Nikola Tesla“ i kada uopšte pominjete „Er Srbiju“ i uopšte celu tu priču, meni je žao što ima toliko emocija koje su tako negativne i to je stvarno šteta zato što ja mislim da nekako emocije moramo da ostavimo sa strane i da treba da gledamo samo rezultate, brojeve i ono što je zaista urađeno.Želim da vas podsetim da u trenutku kada je došlo do konačno privatizacije JAT,

pet strateških privatizacionih savetnika JAT, da je pravljeno pet studija, da se nikada nijedna nije realizovala, a da mi svi vrlo dobro znamo kako je izgledalo putovati JAT.U JAT.U trenutku kada je izvršena privatizacija JAT broj putnika na Aerodromu „Nikola Tesla“ je bio 2,2 miliona. Ja vam kažem da u 2016. godini mi očekujemo petmilionitog putnika.Pošto ste pominjali dobit, to je možda još bolji podatak. Dakle, dobit 2013. godine Aerodroma „Nikola Tesla“ je bila oko milion evra, 2015. godine 27, 2016. godine se očekuje 28. Morate priznati da je ogromna razlika između jedan i 28.Prema tome, kada govorite o kompanijama koje smo izgubili, nešto ste pominjali broj kompanija koje smo izgubili, nijedna kompanija nije otišla za prethodne dve godine sa Aerodroma „Nikola Tesla“ jer onog trenutka kako raste „Er Srbija“ tako rastu i druge kompanije.Druga stvar, znajte vrlo dobro, jedini aerodrom u regionu koji ima potencijal rasta rasta jeste upravo Aerodrom „Nikola Tesla“, zahvaljujući sve ovo što smo mi do sada radili.Tako da svaka stvar koju ste rekli ima u stvari jednu emociju nažalost ne tako lepu, a suštinski nema nijednu pravu istinu, pošto se pozivate na istinu, ovo su istine, ovo su fakti, ovo su podaci.Dalje, nije mi jasno, zaista mi je žao što nijednom trenutka niste pomenuli zakon. Mislila sam da ste imali dovoljno vremena da bar pročitate ovaj zakon koji se nalazi ispred vas, ali dobro, možda u pojedinostima bude bilo vremena, do utorka.Što

da se nešto uredi, da imate šetalište, da postoje zgrade, da se prodaju nekretnine? Doduše, moguće je i pretpostavljam u vašem slučaju da ste vi veoma zadovoljni što će tržište nekretnina da raste. Pretpostavljam da je to za vas u redu. Pretpostavljam takođe da se vi u svemu tome najviše radujete, tržištu nekretnina i meni je takođe drago da tržište nekretnina takođe raste, ali mi je isto tako drago što to znači da postoji potreba i tražnja za stanovima. To vi bolje znate od mene. Izvinjavam se, ovaj deo znate bolje, sigurno i daćemo u tom smislu imati bolji razvoj Beograda i cele Srbije.Šteta je biti protiv takvih projekata. Moj predlog vama kada su takvi projekti u pitanju, kada je u pitanju „Er Srbija“, Aerodrom „Nikola Tesla“, gde vidite dobit, to je dobitna kombinacija, kada vidite „Beograd na vodi“ da ne budete protiv, nego da pokušate da shvatite da je to dobro za sve, pa jednog dana možda se vi upravo budete hvalili „Beogradom na vodi“. Pravo na repliku, narodni poslanik Goran Ćirić. Izvolite. **Goran Ćirić** Istine radi, pošto ste pominjali istinu, ja ću vas pozvati da zarad svih nas i svih onih ljudi u Srbiji koji gledaju ovaj prenos probate da pogledate u istoriju malo dalje od 2014. godine. Evo vam jednog primera. Mislim da istorija ne počinje od Vlade 2012. godine, niti od 2014. godine, onako kako nije počinjala ni od 2000. godine.Mislim godine.Mislim da više poštovanja treba da ukažete prema svim onim ljudi koji su učestvovali u svim onim projektima. Aerodromi i Niš i „Ponikve“ i svi ovi projekti o kojima smo govorili su projekti u kojima su učestvovali ljudi 1989. godine. Prvi put je izgrađen aerodrom u Nišu 1989. godine i hvala svim ljudima koji su učestvovali u tom projektu i treba ih pomenuti.Godine projektila koji su pali na pistu na Niškom aerodromu, neki neeksplodirani sa ostacima osiromašenog uranijuma na samo kilometar ili dva od centra Niša imate hrabre ljude, deminere gde smo 2000. godine pokrenuli kao lokalna samouprava uz podršku Norveške vlade i sa značajnom donacijom, ali pre svega hrabrosti pukovnika Martinovića i njegove ekipe koja je deminirala rizikujući živote. Ja tim ljudima želim ovde da svi mi zahvalimo na svim projektima, na svemu onome što su učinili i za grad Niš i za Srbiju i za to što se danas leti i iz Niša, onako kako će se leteti sa ostalih aerodroma.Mislim aerodroma.Mislim da je pošteno i da je prava istina upravo u tome da prihvatimo da su neki drugi ljudi i pre nas, i onda kada smo nosili tu ključnu odgovornost, i 2000. i 2004. godine, i vi danas ulagali najbolje od sebe da bi stvari funkcionisale. Ali, ovaj pristup mi letimo samo od 2014. godine, pa nadalje, to je nešto što ne može da bude ni na koji način prihvaćeno i mislim da na takav način, sa takvim odnosom pokazujete loš odnos i prema prošlim generacijama i prema sadašnjim i onim budućim koje će, siguran sam, biti mnogo bolje od nas, a to ovde vidim…(Isključen

Ćiriću, ja vas molim da vodite računa o vremenu, produžio sam vam 30 sekundi, vi ste nastavili još 30 sekundi da govorite, a hteo sam upravo da dam vašem kolegi Balši Božoviću pravo na repliku. Zahvaljujem, gospodine Arsiću.Za razliku od nekih, vi ste uvek raspoloženi za demokratsku debatu i hvala vam na tome.Kada je u pitanju „Beograd na vodi“, ne znam tačno na šta aludirate, ali ja mogu da kažem na šta ja skrećem vama pažnju. Dakle, nekoliko milijardi evra smo oštećeni kada je u pitanju taj ugovor. Potpisali ste ga vi, pametno ga nije potpisao Aleksandar Vučić, zato što je dobar pravnik, vi ste ga potpisali u ime Vlade Republike Srbije. Kad, tad, verujte mi na reč, zbog nanošenja štete javnom interesu Srbije, resursima i imovini Republike Srbije, ja sam već jednom podneo krivičnu prijavu protiv vas, tužilaštvo za organizovani kriminal je odbilo, ali, verujte mi, da će kad, tad odgovarati onaj koji je potpisao ugovor gde zajedničko preduzeće „Beograd na vodi“ 32% ima Srbija sa uloženim milijardama evra, a partner sa 100 miliona evra kredita zajedničkog preduzeća ima 68%.Vi ste tu oštetili, zato što tu sebi gradite stanove od 3.500 hiljade evra po kvadratu, tu sebi gradite šoping mol, tu sebi gradite kafanu, e, to nije javni interes. To je interes vaših prijatelja tajkuna iz UAE, a ne građana Beograda i Srbije. Iz tog razloga, hiljadu puta smo pomenuli, evo, još jednom, kad, tad će neko odgovarati pred pravosudnim organima Srbije i u to budite sigurni. Ja vam to obećavam. Hvala.

tad.Što se tiče krivične prijave, da, ona je odbačena, da znaju građani Srbije, a što se tiče nekoliko milijardi evra, citiram vas, nisam sigurna da vi uopšte znate o kojim ciframa vi govorite, pa bih volela zaista nekada da čujem tu vašu strukturu od milijardu ili nekoliko milijardi evra. Dakle, volela bih da saberete sve te milijarde o kojima pričate ili možda da se malo setimo ili polazite od onoga što je radila vaša vaša stranka prethodnih, boga mi, od 2000. godina pa nadalje, kada govorimo o milijardama, o privatizacijama i o svemu.Znači, „Beograd na vodi“ je jedan ozbiljan projekat koji se radi i pravi i vrlo je važan, ne samo za glavni grad, važan je za Srbiju, važan je i za našu građevinsku industriju. Pitali ste za građevinsku industriju, reći ću vam da u trenutku pre nego što je formirana Vlada udeo građevinske industrije

Bili bi sigurno mnogo bolji da ste vi u prethodnih 10,15 godina zaista iskreno radili u interesu ove zemlje.Nažalost, niste, niste više na vlasti, kažnjeni ste zbog toga, ali zato, molim vas, ako ništa drugo, za početak pročitajte zakone, za početak se informišite, pa onda da razgovaramo zaista ozbiljno. Ovo za mene deluje, kako da vam kažem, bez ikakvih jasnih

završim. Pomenuli ste da se Aerodrom Niš radi i zahvaljujete se, jer se radi od 1989. godine.

nije uložen nijedan deo onog novca koji je bio potreban da bi aerodrom radio. Suština aerodroma je valjda da funkcioniše, a ne da pričate kako ste se jako borili za taj aerodrom, puno ste ulagali, a na kraju aerodrom nije radio.Aerodrom danas radi i vrlo dobro znam svaki dinar oko aerodroma, jer je to posebno oblast koja me interesuje, baš zbog toga što stalno slušam priče i za Ponikve i za Niš i za neke druge aerodrome po Srbiji kako se u njih ne ulaže. Jedina Vlada koja je sela i napravila spisak aerodroma i znala u šta i u koji aerodrom ulaže, jeste Vlada Republike Srbije koju vodi Aleksandar Vučić. Ne sviđa vam se, ali to je istina.

još.Reč ima narodni poslanik Srbislav Filipović, a neka se prijavi narodni poslanik Miroslava Stanković Ćurčić. Izvolite. Uvaženi predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici, uvažena gospođo ministar, članovi ministarstva, danas raspravljamo ceo dan o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama.Na početku izlaganja hoću da kažem da nije poenta dugo govoriti i niste pametni ako govorite dugo i ne meri se po tome pamet, nego po rezultatima. Rezultati govore više od bilo kakve reči. Reči mogu da budu lepe, mogu da budu pristojne, nepristojne, ali na kraju, kada se utakmica završi na semaforu stoje neki brojevi i ti brojevi su tu da publika vidi ko je pobedio, da publika vidi ko je kako igrao, da publika vidi ko kakav tim ima. Ta publika u Republici Srbiji jesu oni ljudi koji sede ceo dan i prate ovaj direktni prenos i koji slušaju neke ljude kako su im puna usta brige za građane i ko će to da plati, neke stvari, a sada ću vam reći kako su to ti koji toliko brinu za građane i interes građana recimo radili u Gradu Beogradu dok su bili na vlasti. Neću se frljati sa milijardama, zato što za manju cifru ne znam i zato što ne umem manje procente da tražim od toga i zato što tajkuni koji sarađuju sa tom gospodom nisu navikli da zarade manje od milijarde, nego zato što ću izreći istinu.Samo nekoliko stvari da iznesem.

Kako smo čuli, bili su najgori u matematici u gimnaziji. Minus 3,6 rasta je za njih veće nego sadašnjih 2,6, njihovih 10,20,30 kilometara puteva koje su radili je veće nego 200 kilometara koje je Vlada Aleksandra Vučića uradila prošle godine. Za njih je to veće nego Koridor 10 i 11 koji će biti završeni do kraja sledeće godine, za njih je sve to veće. Evo praktičnih primera. Recimo, primer podzemnih kontejnera, gde građani i na Starom gradu i na Vračaru i na svim drugim opštinama u Beogradu lome noge, koji su propali posle nekoliko meseci kako su postavljeni, a plaćeni su, i to građani trebaju da znaju, i time oštećen budžet grada i Gradske čistoće u Beogradu za 170 miliona dinara. To je briga za građane.Takođe, rekonstrukcija Bulevara kralja Aleksandra, da ne idem u detalje, da ne bi dužio, 650 miliona dinara su oštetili grad Beograd sa tom svojom kombinacijom, tako oni kažu, ne kažu posao, nego kombinacija. I zašto da ne? Treba građani da čuju da oni kad razgovaraju među sobom, ne kažu – posao, nego – imamo kombinaciju. Ta kombinacija je koštala Beograd 650 miliona samo tu.„Pazl grad“ na Voždovcu 30 miliona. Replika Terazija, pa kod njih je sve replika. Mi smo imali repliku „Boljeg života“ kod njih. Hoćemo pravi bolji život, hoćemo prave auto-puteve, hoćemo pravu Evropu, hoćemo Srbiju u EU, hoćemo slobodne, bogate i nezavisne građane. sporne privatizacije, to je sve u vreme ovih što dižu poslovnike i što samo replike i performanse imaju.Evo malo i da govorimo šta je urađeno kada je u pitanju Er Srbija. Samo prošle godine, povećan je broj putnika i to za svaku pohvalu, i da su prave patriote, da zaista brinu o interesu građana, rekli bi – svaka čast ljudi, profesionalni menadžment je došao u Er Srbiju, više nema zapošljavanja partijskih kadrova, nema partijskih direktora, profesionalni menadžment prvi put vodi Er Srbiju i povećan broj putnika za 11% prošle godine na 2,5 miliona putnika. Obim kargo prevoza uvećan za 39%, kapacitet za prevoz putnika povećan, iskorišćenost kapaciteta povećan za 4% na 71%.Možemo da nabrajamo rezultate ministarstva koje vodi uvažena ministarka Mihajlović i drugih ministarstava do sutra. Možemo da kažemo šta će sledeće godine da se radi. Oni o tome pojma nemaju, niti slušaju, to njih ne interesuje uopšte. Nema direktnog leta za Maldive, baš mi je žao, ne leti se sa Starog grada na Maldive, više neće moći. Sada će sa Starog grada oni koji ga vode, da lete u zatvore.Oni

Putevi se u Srbiji rade.Do kraja 2017. završava se Koridor 10,11, počinje brza pruga Beograd-Budimpešta, sa našom prijateljskom zemljom Kinom. To su ozbiljni projekti. Meni je drago da se opozicija raduje. To je pokazatelj da ima nade i za njih, ima nade, možda dobiju neku manje godinu robije, a ne onoliko koliko bi ja voleo, a šta da radim.Rezultat ulaganja u rehabilitaciju putne infrastrukture je takođe jedna od mnogo važnih stvari koje moram da istaknem u svom izlaganju, zato što je time u odnosu na 2014. godinu, smanjen broj saobraćajnih nezgoda, smanjen je broj ljudi koji su ginuli na putevima. To nikoga ne interesuje iz grupe preko puta mene. Koga to briga. Bitno je da li se leti na Maldive, bitno je da u opštini Stari grad se da 40.000 evra samo za izradu logoa te opštine i da taj logo obavezno odmah bude i logo njihove predizborne kampanje. U 90% opština ste izgubili u Republici Srbiji. Vlast nemate u gradu, nemate u Republici, nema vas nigde. Pa, jel to rezultat vaše vlasti!? Da li je to rezultat toga što ste vi mnogo stručni, jel niste mnogo ubedljivi ako vičete. Ja razumem nervozu, razumem strah.

mnogo mi je žao. Žao mi je, u 90% opština vas nema, eto taj Stari grad ste na neku prevaru uspeli da uzmete, ali republičku listu ste izgubili tamo i onaj što samo Poslovnik diže i maše ovde time i što nas psuje kada izlazi iz sale, je bio drugi tamo. Strašno.Ja uopšte neću dalje ni da se obraćam takvima. Važno mi je da ćemo usvojiti ovakav predlog za izmenu i dopunu zakona, važno mi je da Srbija ide napred, važno je to da građani imaju priliku da čuju ko kakve ideje, koncepte i strategije ima, važno je da znamo i da građani čuju zbog istine, ko ima konkretne stvari ovde da kaže, a ko nema ništa. Ko ima samo da psuje, da vređa i da preti. Hvala vam.

To bi bilo kao kada bi sada ja analizirao, javio sam se po povredi Poslovnika da je gospođa ministarka bila savetnica u Vladi do 2006. godine, a posle toga savetnica generalnog direktora JAT.

u Beogradu. Ono što je DS uradila za četiri godine vlasti u Beogradu vi gospodo draga, sa Sinišom Malim, ne možete ni da okrečite. Hvala To što je kolega Filipović govorio ima veze sa temom dnevnog reda koliko je neko govorio o kanalu Dunav-Morava-Vardar-Egejsko more, poplavama u Makedoniji, da li je tako, ER Srbiji,

je sve vaš kolega iz vaše poslaničke grupe govorio i ja ga nisam prekidao. Tako da možda sam prekrišio Poslovnik u tom delu o kome vi citirate, ali onda sam ga prekršio i kad je govorio gospodin Božović, kao što sam prekršio i kad je govorio Filipović.Ako sam ga u oba slučaja prekršio smatram da sam u pravu.Da li želite da se Narodna skupština u danu za glasanje izjasni i o povredi Da.)Sada ima povredu Poslovnika narodni poslanik Tatjana Macura. Izvolite. odnosno stava više narušen i ja bih vas zamolila da zaista očuvamo dostojanstvo Narodne skupštine. Ulazimo u dvanaesti sat, već smo u dvanaestom satu rasprave. Pala nam je svima koncentracija. Govorimo o svemu, samo ne o temi koja je na dnevnom redu i mislim da bi bilo više nego korektno da i građani koji prate ovaj prenos ispoštujemo na takav način da mogu da prate jednu ozbiljnu diskusiju o temi koja je na dnevnom redu. Hvala Isti odgovor koleginice kao i kolegi Milojičiću koji sam dao važi i za vašu povredu Poslovnika.Kolega Filipović je mlad kolega, novi poslanik i vi ste, imaćete i vremena i prilike da naučite šta izgleda parlamentarna debata.Povreda poslovnika narodni poslanik Saša Radulović. Gospodine Ćiriću idem redom.

koji kaže da se predsedavajući stara o primeni Poslovnika. Vi ste prekršili Poslovnik, jer ste nam dali objašnjenje da poslanici DS govore o svemu, ali ne samo o tačkama dnevnog reda, pošto ste naveli da jedino mi govorimo o aerodromima, Nišu, Lađevcima, o kanalu Dunav-Morava-Vardar i drugi poslanici su to pominjali, ali niste opomenuli. Poslanici iz vladajuće koalicije su govorili i o Aerodromu Niš i o nekim drugim temama, a to uopšte niste pomenuli.Mislim pomenuli.Mislim da su to teme, jer kada se govori o ovom zakonu, o rečnoj plovidbi, zašto ne pomenuti i postaviti pitanje, na koje ministarka nije dala odgovore, a to je – da li je komunicirala sa predsednikom države, koji je najavljivao taj projekat kanal od severnih mora preko Dunava, Morave, Vardara, do Egejskog mora, i pitanja naših poslanika kakvi su planovi u vezi sa lukama na tom plovnom putu?Bila su velika obećanja, od stotine milijardi ulaganja, desetine milijardi na godišnjem nivou. Bilo je to ozbiljno obećanje predsednika države, tadašnjeg ministra, prethodnika naše naše aktuelne ministarke i mislim da je bilo korektno dobiti odgovore na ta pitanja, a to je bilo u skladu sa dnevnim redom i sa svim onim o onome što smo danas razgovarali.Dakle, ovo je na neki način poziv ministarki da da odgovore na to pitanje na koji način komunicira sa predsednikom Nikolićem i na koji način sinhronizuju svoje poteze u vezi sa realizacijom ovog projekta, još jednom, Dunav-Morava-Vardar? je pravo da mislite šta god hoćete, ja vam to ne branim. Ali, danas, 25. oktobra, u 21 sat i 32 minuta, nema veze, moje diskreciono pravo je da određujem šta je tema šta nije. Ja sam pustio kolege poslanike da iznesu svoje političke stavove, i gospodina Božovića i gospodina Filipovića. Kada govori gospodin Božović, vi sedite pored njega i nećete ni u jednom trenutku da ga opomenete da nije u temi dnevnog reda, kao njegov šef poslaničkog kluba, a od mene tražite…(Goran pa, vidite, tu se razlikujemo vi i ja. Ja sam pustio i jednog i drugog da govore. Vi biste pustili samo svoje da govore, a druge biste ućutkali. Znam dobro kako je to izgledalo dok ste vodili sednice ovde, ne vi, nego poslanici potpredsednici DS. E, pa sa tom praksom smo

Nabrojaću samo neke njihove efekte. Tek nakon stupanja Zakona o koncesijama 2003. godine, član 3. stav 6. Zakona o privatizaciji, kojim se propisuje da predmet privatizacije ne mogu biti prirodna bogatstva i dobra u opštoj upotrebi kao dobra od opšteg interesa, počinje da proizvodi dejstvo u odnosu na luke i pristaništa, odnosno lučku infrastrukturu. Tek tada se lučka delatnost prepoznaje kao državno dobro od opšteg interesa.Uredba o uslovima, kriterijumima i načinu ostvarivanja prava na konverziju, odnosno prava korišćenja u pravo svojine uz naknadu, kao i o načinu određivanja tržišne vrednosti građevinskog zemljišta i visine naknade po osnovu konverzija, uredba o izmeni uredbe u članu 4. stav 1, precizirane su odredbe koje se odnose na umanjenje naknade…

Mogu od početka da pričam.Zahvaljujem, gospodine predsedavajući.Na početku svog izlaganja u nekoliko rečenica, analizirajući jaz između propisa i prakse, koja je odličan primer partnerstva između državnog i privatnog sektora. Nabrojaću samo neke njihove efekte. Tek nakon stupanja Zakona o koncesijama 2003. godine, član 3. stav 6. Zakona o privatizaciji, kojim se propisuje da predmet privatizacije ne mogu biti prirodna bogatstva i dobra u opštoj upotrebi kao dobra od opšteg interesa, počinje da proizvodi dejstvo u odnosu na luke i pristaništa, odnosno lučku infrastrukturu. Tek tada, 2003. godine, lučka delatnost se prepoznaje kao državno dobro od opšteg interesa.Uredba o uslovima, kriterijumima i načinu ostvarivanja prava na konverziju, odnosno prava korišćenja u pravo svojine uz naknadu, kao i o načinu određivanja tržišne vrednosti građevinskog zemljišta i visine naknade po osnovu konverzija, uredba o izmeni uredbe u članu 4. stav 1, precizirane su odredbe koje se odnose na umanjenje naknade za konverziju, a u vezi sa vrednostima zemljišta na tržištu i prava korišćenja na tom građevinskom zemljištu nastala posle 11. septembra 2009. godine.Lice koje je zahtev za utvrđivanje prava na konverziju podnelo u skladu sa uredbom pre izmene uredbe od 16. marta 2012. godine, ima pravo do dana stupanja na snagu ove uredbe 24. marta 2012. godine, a najkasnije do 31. decembra 2012. i pod uslovom da naknadu na konverziju plati jednokratno, ostvari popust od 30% od utvrđene visine naknade.Ovde vidimo šta se zapravo dešavalo sa tim državnim dobrom u rukama vlasti. Vidimo da izvršna vlast uzima u svoje ruke iz nekih razloga rešavanje ovih pitanja na svoji način. Kome su ova i ovakva rešenja u tom momentu odgovarala ne zalazim, nekome sigurno jesu. Sada je 2016. godina i ne vidimo da se nešto bitno promenilo.Član 32. Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama glasi – rešenje kojim se izdaje odobrenje za obavljanje lučke delatnosti je konačno u upravnom postupku i protiv njega se može pokrenuti upravni spor u roku od 30 dana od dana prijema rešenja. U razlozima za donošenje zakona vi navodite, između ostalog, da ste želeli da se urede pitanja koja su uočena u primeni i čije rešenje je zahtevalo pronalaženje kvalitetnijih zakonskih rešenja. Mi iz SRS se potpuno slažemo sa vama da treba kvalitetnije zakonski urediti ovo o čemu mi danas diskutujemo, ali se iz vašeg predloga to ne vidi.Ovim vidi.Ovim članom 32. Predloga zakona o izmenama i dopunama se skrenulo sa nadležnosti zakonodavne na izvršnu vlast. Vi danas tražite od nas da, usvajajući ovaj predlog izmene i dopune, dozvolimo da rešenje za odobrenje obavljanja lučke delatnosti bude konačno u upravnom postupku, što znači i u nekim kabinteskim putevima potpuno ne transparentno, u nekim agencijama, što je već viđeno u slučaju sekundarne privatizacije Luke Beograd.Ovo ne može biti primer antikorupcijske politike. Zašto tražite da Narodna skupština prihvati vaš predlog i spusti normiranje sa svoje opšte na upravnu nadležnost? Da li je lučka delatnost toliko delikatna i suptilna i unapred ispunjena nepredvidivim i promenljivim situacijama i da li smo te situacije već videli?Poznato videli?Poznato je da zakonodavna vlast preventivno, a sudska na kraju štiti od zloupotrebe diskrecionog odlučivanja uprave i ovim predlogom izgleda da ste hteli da zaobiđete kako zakonodavnu, tako i sudsku vlast, dajući sebi ekskluzivno pravo da je u vašim rukama jedino pravično rešenje.Ovim pokazujete da postoji nepoverenje predlagača u nezavisnost glavnih aktera Poglavlja 23.

Nemate očigledno poverenja ni u efikasnost pravosuđa sudeći po primeru Luke Beograd, znači, epilog sudskog postupka se čekao godinama.Da li članom 217. Zakona očajnički pokušavate da nađete rešenje za Luku Beograd, koja je privatizovana još 2005. godine, a kako stoji u Izveštaju Saveta za borbu protiv korupcije iz 2008. godine prekršena su prava malih akcionara i države?Savet je 2010. godine podneo krivičnu prijavu protiv 17 osoba, zbog sumnje da su 2005. godine u nezakonitom postupku preuzimanja akcija Luke Beograd naneli štetu najmanje 21 milion evra. Zašto je Vlada koja se toliko bori protiv korupcije i kriminala i vi kao nadležni ministar, a ovo vam je drugi mandat, do sada ste ostali nemi na ovaj problem?Čemu služe ovakva rešenja suvišno je objašnjavati nakon iscrpljujućeg perioda njihove primene i nenadoknadive štete po državna dobra. Ne prepoznajemo želju da se tome ni ovim Predlogom izmena i dopuna Zakona stane na put iz gore navedenih razloga.Poznato razloga.Poznato je da su poznati monopolisti zainteresovani da obezbede na sve načine podršku državnim strukturama. Usvajanjem ovog Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama vi hoćete da Narodna skupština ostavi vama otvoreno pitanje legalizacije kapitala kroz proces privatizacije.Stiče se utisak da ste svoja prava i nadležnosti preneli na Agenciju sa čime se Srpska radikalna stranka nikako ne može složiti, kako bi se izdržavala Agencija za upravljanje lukama, čije finansiranje nije direktno predviđeno budžetom. Uveli ste plaćanje lučkih i pristanišnih usluga, i to se i te kako može odraziti na domaću privredu, koja ne bi trebalo da se dodatno opterećuje.Zakon ne predviđa suštinsko rešavanje problema, već kako povećati priliv novca u budžet, i to uglavnom kroz naplatu kazni o kojima govori čak pet članova zakona, a visina kazni je od 5.000 do čak dva miliona dinara. Zašto se uvek parcijalno menja nešto što suštinski nije dobro i uvek nešto ostaje nerešeno i nedorečeno?Podsetiću vas na sledeće. Verujem da je većina prisutnih pročitala knjigu „Politički sistem“ prof. dr Vojislava Šešelja u kojoj se navodi da je sve pitanje legaliteta i da je citiram: „Opšte prihvatanje načela legaliteta u modernim političkim sistemima i pravnim porecima pokazalo da je tradicionalna dilema da li u državi treba da vladaju ljudi ili zakoni rešeno u korist zakona.

predlog zakona uložiti amandmane i pokušati, koliko je moguće, da vrati temu u zakonske okvire. Zahvaljujem.

zakon svakako zabranjuje konverziju na lučkom zemljištu, što pretpostavljam da treba da ste videli, da znate.Kada govorite da će se kroz ovaj zakon tek povećati i pojačati korupcija i kada govorite da smo hteli da zaobiđemo određena pravna sredstva, mislim da niste u pravu. Naprotiv, mi smo hteli da izbegnemo da ministarstvo bude drugostepeni organ i zbog toga smo stavili Upravni sud, jer mislimo da nije dobro da ministarstvo bude drugostepeni organ.Drugo, kada pominjete lučke naknade, onda želim da vas informišem da se lučke naknade naplaćuju od 2013. godine, da je stepen naplate 98%, tek toliko da vidite kako to privreda nije prihvatila te lučke naknade ili nije mogla da prihvati, a prihod u budžetu je 1,6 miliona evra.Drago mi je iz svega što ste rekli da se zalažete za investicije, pominjali ste i strane investicije. Mislim da je to dobro, imajući u vidu da nije baš bilo nekih investicija nekad davno, da ih sada ima mnogo više, ali kada pominjete Luku Beograd, onda treba da znate da je upravo za vreme mandata Vlade Aleksandra Vučića krenulo da se rešava sudski, odnosno krivično i sudski, pitanje Luke Beograd, pa se setite i gospodina Bubala i sve dalje kako je krenuo postupak. To se nije dešavalo u periodu pre toga.Ovaj zakon treba, naprotiv, da pomogne da se uredi lučka delatnost. Takođe, ono što je veoma važno, a to je da infrastruktura, zemljište, ponavljam još jednom, jesu u javnoj svojini Republike Srbije i ne mogu da budu predmet nikakve konverzije kada govorimo, pre svega, o zemljištu.

Poštovani predsedavajući, poštovana ministarko Mihajlović, saradnici i narodni poslanici, izmenama i dopunama Zakona o plovidbi koje su pred nama zadovoljeni su svi aspekti, pravni, ekonomski, fiskalni i bezbednosni. Kroz ove izmene i dopune Zakona doprinosi se povećanju javnih prihoda i poreza, ali se i vrše određene uštede u budžetu Republike Srbije. Bitno je da su sa ovim izmenama saglasne odgovarajuće grupacije Privredne komore Srbije koje su učestvovale u pripremi ovog zakona. Na osnovu ovih konstatacija, sagledavanja stanja iz ove oblasti i potrebe da se ono promeni i pretoči u izmene predmetnog zakona, smatram da ovaj zakon o izmenama i dopunama Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama treba podržati.Pored

koji je Skupština usvojila pre godinu dana.Kada su prošle godine usvojene izmene i dopune Zakona o plovidbi, pozdravljen je i tadašnji predlog da Ministarstvo da Ministarstvo preuzme od Lučke kapetanije sprovođenje postupaka, ispitivanje plovidbenih nezgoda sa smrtnim ishodom ili teškim telesnim povredama. Istaknuto je tom prilikom da se ovim rešenjem može doprineti unapređenju bezbednosti plovidbe i preovladalo je mišljenje da bi trebalo u narednom periodu uvesti sličnu praksu koja će se odnositi i na železnički i na avio saobraćaj.Par meseci kasnije, Ministarstvo je predložilo potpuno novi zakon - Zakon o istraživanju nesreća u vazdušnom, železničkom i vodnom saobraćaju. Ovim zakonom su objedinjena sva tri vida saobraćaja u pogledu istraživanja nezgoda i nesreća, i to smo bezrezervno podržali. Zakonom o istraživanju saobraćajnih nesreća uređuju se istraživanja udesa i ozbiljnih nezgoda u vazdušnom, železničkom, zatim istraživanja pomorskih i plovidbenih nesreća i nezgoda, a vrlo je bitno da se njime uređuje nadležnost i ovlašćenja organa za sprovođenje istraga i postupak istraživanja, kao i vršenje nadzora nad primenom ovog zakona.Ovim zakonom je formiran i Centar za istraživanje, kao nezavisna institucija. Ja bih ovu priliku iskoristila da gospođi ministarki Mihajlović postavim pitanje, a pitanje je dokle se stiglo sa formiranjem Centra i da li su sva podzakonska akta potrebna za sprovođenje donesena? **Đorđe

par činjenica, vezane za aerodrom „Ponikve“.Najveće aktivnosti aerodroma „Ponikve“ su upravo u periodu od 2011. do 2016. godine i ako ćemo činjenično stanje da uzmemo, dakle, 2011. godine nekadašnji vojni aerodrom je prenet na upravljanje gradu Užicu,

i tada radila na uređenju aerodroma „Ponikve“, urađena je i realizovana prva faza čišćenja, odnosno razminiranja, urađeni su svi idejni projekti i studija procena uticaja, od 2014. i 2015. godine dobijene su brojne donacije, a ja ću navesti samo neke. To su svetlosni sistemi, 2,5 km ograde i kompjuteri od aerodroma „Nikola Tesla“, 8,8 miliona dinara donacije Direktorata za civilno vazduhoplovstvo i 2016. godine godine donacija aerodroma „Nikola Tesla“ za izgradnju terminala. Činjenica jeste da nedostaju još 2,3 miliona evra, to je veliki novac u pitanju, ali, Vlada Republike Srbije i ovo ministarstvo zaista radi da se i ovaj aerodrom stavi konačno u funkciju.Sada bih se vratila na izmene Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama.Nivo vodama.Nivo razvoja jedne zemlje pre svega se vidi u nivou razvijenosti saobraćaja. Dakle, saobraćaj u smislu prenosa informacija, podataka i prevoza ljudi postoji od kada postoji društvo, zato se i prati. Srbija svakako ima povoljan prirodno-geografski položaj i ima jako dobre osnove za razvoj sva tri vida saobraćaja, i kopnenog i vazdušnog i rečnog.Srbija je imala priliku da iskoristi, mada to nekada nije ali se nadamo da će u budućnosti to i te kako učiniti, nudi najkraće i najsigurnije trase za spajanje istoka i zapada i nalazi se na samom raskršću Koridora 7 i Koridora 10, koji su veoma važna dva koridora. Međutim, saobraćajna politika Srbije nije uvek bila na najvišem nivou, pa se može reći da je nekada bila i prilično loša, kada je saobraćaj u pitanju. Decenijama se ovi potencijali nisu koristili i, nažalost, sredstva od privatizacije umesto da su trošena u infrastrukturu, ona su ona su usmeravana u potrošnju.O značaju drumskih koridora pričali smo prethodne sedmice i o tome bi sada bilo i previše govoriti. O Koridoru 10 i o delovima auto-puta koji mi nazivamo Koridor 11 govorili smo tri dana zaredom i zaista se može reći i potvrditi da Republika Srbija u tom pravcu posebno napreduje, da je za dve godine izgrađeno stotine kilometara samo auto-puta i, naravno, izvršene su brojne rekonstrukcije i izgradnja puteva drugih kategorija.Ali, ja bih se vratila na Koridor 7, o kome bih danas posebno pričala, koji predstavlja reku Dunav i luke u Srbiji, koji je neopravdano zapostavljen prethodnih godina. Ne može se reći da ranijih decenija nije postojala zakonska i planska dokumentacija vezana za razvoj plovnog saobraćaja, ali ona je, nažalost, ostajala uvek nekako mrtvo slovo na papiru. Takođe bih pomenula da je i ranije postojala želja da se preraspodele tokovi saobraćaja sa drumskog na železnički i rečni. Tada je to bilo 20%, danas je taj procenat mnogo veći.Zbog veći.Zbog neefikasnosti i neodgovornosti nekadašnjih vlasti, nažalost, nije se gradilo, infrastrukturni projekti su zaostajali i mi danas trpimo veoma velike posledice. Pre svega smo ograničili privredni i društveni razvoj. Zatim, propustili smo šansu da naplatimo, da imamo profit od tranzita preko naše zemlje. Ono što je veoma bitno, a što se možda u ovom trenutku ne računa, to je – kako da vratimo saobraćaj koji nas je već zaobišao? Treba voditi računa o tome da saobraćaj nekako uvek ide ustaljenim tokom, pa ćemo i mi u tom smislu, verovatno, i kada izgradimo koridore, imati veliki posao da taj saobraćaj usmerimo

Srbiju.Veliki je potencijal za razvoj transporta, trgovine i turizma i posebno jahting turizma i o tome smo danas slušali, da će ovde biti veoma značajne izmene, zato što smo do sada imali jahting turizam razvijen, ali, nažalost, Srbija je ovde bila na šteti, jer nije ubirala porez na prihod i porez na primanja zaposlenih na jahtama ili na drugim plovilima koji služe za rekreaciju i, nažalost, ostajala je bez novca jer su te jahte bile registrovane u drugim državama.Ono što je takođe veoma bitno, domaći prevoznici su dovedeni u neravnopravni položaj. Od sada će, dakle, moći da se iznajmljuju samo plovila registrovana u Srbiji i da se vije na svakom vozilu zastava u čijem je vlasništvu.Kada su luke u pitanju, od 11 luka koliko ukupno ima u Srbiji, osam se nalazi na na Dunavu i svih osam su od međunarodnog značaja. Sve luke su nažalost iskorišćene sa vrlo manjim procentom nego što bi to bilo optimalno i zato ne možemo da govorimo o razvoju vodnog saobraćaja bez dobro opremljenih luka.Zbog toga se nadam da će ovaj zakon učiniti upravo ono što i jeste cilj i da će ovaj zakon predstavljati završni korak kada je u pitanju reformski zakon i luka i da će se to dovesti na najviši mogući nivo.Dakle, videli smo da su izmene zakona iz 2015. godine već načinile brojne pozitivne pomake, pa danas imamo veliki broj zainteresovanih svetskih i evropskih lučnih operatera za javno privatno partnerstvo. Ako uzmemo u obzir da je ova Vlada i ovo ministarstvo načinili brojne dobre reforme i da se to već vidi u našem avio saobraćaju, vazdušnom saobraćaju, danas pratimo u stopu i usklađeni smo po pitanju vazdušnog saobraćaja sa kompletnim evropskim zakonodavstvom.Što se tiče drumskog saobraćaja intenzivno se gradi. Posle mnogo decenija danas se nalazimo zaista na pravom putu i drumskom saobraćaju. Ne sumnjam da će biti uspešna i reforma vodnog saobraćaja i da će biti kompletiran naš saobraćajni krvotok koji može našu Srbiju da oživi u privrednom smislu.Takođe, tome u dokaz ide i ova vest današnja koja je jako lepa. Čestitam i ministarstvu i Vladi, a i svima nama jer to je za sve nas jako lepa vest da je Srbija skočila sa 54 na 47 mesto na svetskoj „Duing biznis“ listi i da se nalazimo među prvih deset zemalja po napretku na ovoj listi. To je zaista za svaku pohvalu. Sve čestitke i zahvaljujem.(Radoslav

mesta:)Ona je govorila o aerodromu Ponikve i mislim da je veoma korektno govorila o temi koja jeste tačka dnevnog reda. Bila je i tolerantna i korektna da sam vezan.)Ja razumem vašu emotivnost, razumem da ste emotivno vezani, ali koleginica Stojiljković je bila toliko tolerantna i korektna da nije odgovorila na pitanja koja se tiču konkretno aerodroma iz Užica, obzirom da dolazi iz Užica. Sačekala je svoj redosled, nije zloupotrebljavala povredu Poslovnika i replike i o tome je govorila u okviru vremena poslaničke grupe SNS.Nemate osnova za repliku.Reč ima narodna poslanica Vjerica Radeta. **Vjerica Dame i gospodo narodni poslanici, mi danas raspravljamo o jednom lošem predlogu zakona. Lošem i štetnom predlogu zakona, naravno pod uslovom da bude usvojen ovako kakav je predložen.Zašto je to loš predlog? Zato što Zakon o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama se menja, evo danas, peti put. Od toga četiri puta ste ga menjali vi koji ste sada aktuelna vlast. Ako postoji potreba da se neki zakon pet puta menja onda to samo po sebi govori da je to loš zakon, pa taman da svaki put menjate samo po jedan član, a ovaj put imate negde oko 50, 55 članova koje menjate.Vi ste, gospođo ministar, u obrazloženju pričali nešto što baš nema preterano mnogo veze sa onim što je napisano u zakonu, pogotovo u analizi analizi efekata zakona.Vi ste nam ovde pričali o povoljnom geografskom položaju Srbije, o 1.600 kilometara plovnih vodnih puteva, tri plovne reke Dunav, Sava, Tisa. Doduše, niste rekli da je za to zaslužan Aleksandar Vučić, ali tako jeste.Doduše Vučić, ali tako jeste.Doduše propustili ste da kažete jednu važnu informaciju, a zbog koje se zapravo donose ove izmene zakona, a to je da Srbija ima deset luka i da je aktuelna prodaja Luke Novi Sad i da ono što je sadržano u ovim suštinskim izmenama mnogo liči na ono što se već spekuliše u medijima, da se ovaj zakon menja da bi se namestila privatizacija Luke Novi Sad. Pominje se „Renus logistik“, neka nemačka kompanija. Očekujem da ćete da nam kažete nešto o tome i da kažete da vidimo šta je tu istina, šta nije istina.Ne znam naravno ni koliko to ima veze sa onim što smo se skoro u medijima upoznali sa vašim aktivnostima u vašem kabinetu, u smenama velikog broja ljudi, odnosno otkazima u vašem kabinetu. Naravno, vi kao ministar imate pravo da birate kabinet, odnosno ljude u kabinetu, ali interesantno je da su ti vaši saradnici bili dobri sve do ovog poslednjeg vašeg izbora za ministra i pitanje za vas je - šta su oni to zgrešili u onom prethodnom periodu i da li ima vaše odgovornosti u tim njihovim eventualnim greškama? A, bilo bi logično da ima.Ono ima.Ono što želim takođe da napomenem odnosi se na određene ljude u nadležnosti vašeg ministarstva, na Lučku kapetaniju, pre svega. Na čelu Lučke kapetanije smenjivali su se Branislav Milešić i Vidoje Bajić, a taj Vidoje Bajić je inače čovek prethodnog ministra Velimira Ilića i protiv njega se i sada vodi određeni krivični postupak. On je bio mislim i u Smederevu šef Lučke kapetanije, mozak te ekipe je Zoran Gvozdenović, u javnosti poznat po tome što je Tomislavu Nikoliću i njegovim sinovima dao dozvole za za upravljanje, brodarske knjižice, takozvane, za upravljanje plovnim objektima. I protiv njega se vode krivični postupci i trebalo bi, kao ministar da znate, ako slučajno niste znali, da posle ove večerašnje rasprave proverite o čemu se tu radi, da li taj čovek zaista i dalje može da obavlja tako važnu funkciju i tako ozbiljan posao.U analizi efekata ovog zakona, kako ste vi napisali, ako ste ovo pisali, stoji u jednom od prvih podnaslova na koga će i kako će najverovatnije uticati rešenja u ovom zakonu. Da li je moguće da vi govorite o najverovatnijem uticanju ovog zakona ili uticaju? Vi morate da znate i da izađete pred narodne poslanike sa nečim za šta vi tvrdite da je 100% tačno i nešto što je konkretno.Vi ste malopre kada ste koleginici Miroslavi odgovarali na njenu

ali onda se to ne slaže baš sa ovim što ste napisali u ovom obrazloženju. Deluje kao da vi niste pisali ovo, odnosno niste sigurno pisali, ali kao da niste pročitali ovo što ovde piše.Kažete – Predlog zakona će uticati na Direkciju za vodne puteve kojoj se ukida svojevrsni monopolski položaj na obavljanje pojedinih poslova tehničkog održavanja međunarodnih i međudržavnih vodnih puteva.Gospođo Zorana Mihajlović, ako direkcija više neće imati taj monopolski položaj, kome ste taj monopolski položaj namenili? Neko će ga imati. Ako već neko mora, onda valjda bolje da to ima direkcija nego ne znam ko.Vi kažete da se ovo navedeno rešenje se predlaže kako zbog činjenice da Direkcija za vodne puteve u dužem vremenskom periodu zbog budžetskih ušteda nije imala dovoljno sredstava za obavljanje navedenih poslova. Ako je naplata lučke naknade 98%, a ovde navodite problem manjka sredstava i kako je moguće, vi tvrdite, Aleksandar Vučić tvrdi da je budžet punjen štednjom samo tako što su smanjene plate u javnim državnim službama, što je ukraden deo penzija, a vidimo ovde da bogami gde god ste mogli pomalo ste uzimali na štetu očigledno normalnog funkcionisanja države i državnih organa.Pitanje organa.Pitanje na koje niste odgovorili – kolika su, pošto očigledno tako piše ovde i očigledno je da u vlasništvu direkcije postoje neka sredstva, koliko vrede ta sredstva, mislim na tehnička sredstva, koliko vrede ta sredstva? Moramo i to da znamo da bismo znali da li su ovi vaši predlozi smisleni i da li možemo da glasamo za njih.Koliko je zaposlenih u ovoj direkciji? Šta će biti sa tim zaposlenima? Da li će i oni deliti sudbinu vaših saradnika kojima ste nedavano izdelili otkaze ili su oni već dobili otkaze? Očekujemo da ćete i o tome ponešto da nam kažete.Interesantno je da se nije pominjalo i pitanje Dunava, plovne reke u delu koja protiče kroz Srbiju. da li možete da nam date informacije – ko su zagađivači Dunava i ko čisti Dunav, ko plaća čišćenje reke Dunav?Naravno, kada je u pitanju reka Sava, ono što sasvim izvesno interesuje širu javnost jeste kakav je, koliki je negativan uticaj postojanja vila Tomislava Nikolića na obali Save, da li to ima nekog uticaja na ovaj zakon i na izmene ovog zakona koji ste nam danas stavili na razmatranje?Kažete sa druge strane – za razliku od Direkcije za vodne puteve koja iz budžeta dobija ukupna sredstva koja koristi za plate zaposlenih, održavanje plovila, te obavljanje poslova tehničkog održavanja vodnih puteva, privredna društva će, pardon, troškove plata i poslova tehničkog održavanja vodnih puteva, privredna društva će troškove plata i održavanja plovila obezbeđivati obavljanjem poslova koja se nude na tržištu. Zašto to ne radi direkcija? Zašto direkcija ne obavlja poslove koji se nude na tržištu, pa onda kažete – tako da će se razlika u sredstvima koja će se obezbediti promenom u načinu ostvarivanja poslova iz delokruga Direkcije za vodne puteve koristiti isključivo za finansiranje poslova tehničkog održavanja. Kako tehničko održavanje ako direkciju isključujete iz ovog posla. Kažete da joj uzimate monopol, uzimate joj zapravo sve poslove.Dakle, postoji niz pitanja na koja vi, gospođo ministar, niste dali odgovor, ni vi ovde lično niti u ovom obrazloženju koje smo dobili, završavam kolega, u okviru Predloga zakona.Očekujemo kada budemo govorili u pojedinostima

svega, kada govorite uopšte o rekama, rekli ste Dunav, Sava i Tisa i na tom početku ste rekli verovatno je i za to ili nije za to zaslužan Aleksandar Vučić. Pa vidite, za ovo što će uskoro, mislim 21. novembra da bude potpisan sporazum između Srbije i Mađarske, Tisa će postati međudržavna otvorena reka za brodove reka za brodove svih zastava. Do sada je to bilo samo za brodove mađarske zastave i srpske zastave. Moram da vam kažem – jeste, upravo zaslugom Aleksandra Vučića i odnosa koji postoje sa Mađarskom.Drugo, kada govorite ovde, rekli ste već kvalifikacije da je loš zakon itd, ja tu ne bih da komentarišem, nije se on menjao pet puta, nego tri puta, kada govorite da se radi privatizacija Luke Novi Sad da bi se namestilo nekoj nemačkoj kompaniji, a od mene tražite konkretne podatke, ja zaista ne mogu da odgovorim na rečenicu – namešteno za nemačke kompanije, jer ne znam ni šta znači to. Dakle, sprovodi se privatizacije Luke Novi Sad. Očekujemo pismo o namerama, sve je javno i sve će biti javno.Ono na šta sam ja posebno ponosna, to je da, za razliku od svih prethodnih ova Vlada ne prodaje lučko područje, odnosno nikada ne mogu postati vlasnici zemljišta ili te infrastrukture i, dodatno, taj ko bude vršio lučku delatnost recimo u Novom Sadu, on će potpisati i ugovor o investicijama koje su potrebne da bi Luka Novi Sad zaista mogla da postane mnogo efikasnija, bolja i da bi bilo mnogo više robe koja se utovara ili istovara iz te luke.Bavite se kabinetom koji vodim, u redu, može. Niko nije dobio otkaz zbog toga što je neko loše radio. Niko nije loše radio, mnogo se radi u kabinetu koji ja vodim, jer to su tri resora. Dakle, to je infrastruktura, građevina i saobraćaj, to je „Aj duing“ biznis lista i rodna ravnopravnost itd. i Romi, ali ono što je bilo zaista potrebno, bilo je potrebno kroz kroz to imati još više, još svežije energije, svežijih ljudi. Samo to je bio razlog i dodatno, pored jednog inženjera koji je postojao, sada ih ima malo više u kabinetu, jer se pokazala potreba za ljudima koji su te struke, a ja nisam inženjer, a potrebno mi je da imam informacije o tome.Dalje, da se vratim sada na zakon. Rekli ste, između ostalog, oko samih lučkih naknada. Tu sada imamo mali problem, jer mi se čini da mešate dve stvari, a uopšte nemaju veze jedna sa drugom. Dakle, jedno su lučke naknade koje naplaćuje Agencija za luke i nalaze se u budžetu Agencije za luke i koriste se za reinvestiranje u samim lukama, a drugo je Direkcija za plovne puteve, koja se bavi potpuno drugim poslovima i nikakve veze te lučke naknade nemaju sa ovim što radi Direkcija.Drugo, Direkcija za plovne puteve pored rečnog informacionog sistema ima zadatak, kao što znate, da se bavi projektovanjem, izvođenjem tog tehničkog održavanja, koje ste pomenuli, i nadzorom. Sada kažete, između ostalog, zašto se taj novac vraća tehničko održavanje, kada oni to neće raditi? Pa, zato što moraju da sprovedu pre svega javnu nabavku, jer tehničko održavanje neće niko dobiti u četiri oka, niti će nekom biti namešteno, kako ste vi sada nešto nešto pominjali oko Luke Novi Sad, nego postoji tender i one kompanije koje budu ispunile te uslove dobiće mogućnost da obavljaju tehničko održavanje. Baš zbog toga što jeste postojao monopol i što stvari nisu bile efikasne, tehničko održavanje će vršiti neko ko na tom javnom pozivu bude ponudio najbolje

s mesta: Replika.)Mislim da nemate osnova za repliku iz jednog prostog razloga, jer ste upravo dobili vrlo taksativne i precizne odgovore na sva pitanja koja ste postavili. Postavili ste pitanja, izneli ste određene dileme, govorili ste i o onome što na neki način jesu medijske spekulacije, postavili neka pitanja koja se i ne tiču dnevnog reda i ja sam vam to dozvolio.

rekla.)Odgovara vrlo taksativno i precizno ministarka na postavljena pitanja. Nemate osnov za repliku.Reč ima narodna poslanica Vesna Ivković, neka se pripremi narodna poslanica Olivera Ognjanović.(Vjerica Poslovniku, prijavite se. Izvolite.

kaže da se odredbe ovog Poslovnika o radu na sednici Narodne skupštine primenjuju i na druge učesnike na sednici Narodne skupštine, što će reći i na predstavnika predlagača, u ovom slučaju gospođe Zorane Mihajlović, ministra nadležnog nadležnog za raspravu po ovom zakonu.Zaista ne vidim u čemu je vaš problem da vi date narodnom poslaniku repliku. Replika ne znači svađu, replika znači razgovor sa ministrom. Gospođa Mihajlović je dala neka objašnjenja, ja nisam zadovoljna zato što nije obuhvatila sve ono što sam zapravo pitala i ono što je bilo mnogo važnije od onoga što je ona rekla, nije odgovorila. Nije odgovorila ni ko čisti Dunav, ni ko zagađuje Dunav, nije odgovorila ni šta je sa ovim Gvozdenovićem koji je Tomi i njegovim sinovima obezbedio dozvolu za upravljanje motornim čamcem, protiv kojeg se vodi krivični postupak.Dakle, u svojoj raspravi ja njoj to nisam rekla, ona je rekla da ja ne razumem, a ja sada naravno moram njoj da kažem da se ona pravi da ne razume, to se u narodu malo drugačije kaže, ali biću fina. fina. Odlično je razumela, ali svakako izbegava odgovore na direktna pitanja. Ono što je zaista bilo interesantno, priznala je gospođa Zorana Mihajlović da su svi ministri zapravo Aleksandar Vučić i ne znam zašto je onda ona ovde i došla, jer eto Vučić je ipak zaslužan i za plovnu reku Tisu, kako je rekla malopre. Hvala. Radeta.Kao što vidite, zaista nemam problem da narodnim poslanicima dam reč kao predsedavajući. Naravno da su i poslanici DS dobijali reč onda kada su za to imali osnova.Vi ste reklamirali povredu Poslovnika i dobili ste reč

Samo mala dopuna, pošto sam čekala informaciju.Dakle, povučene su sve dozvole za motorne čamce, pošto vas to zanima. Sve dozvole za motorne čamce su povučene.Što se tiče toga da li smo mi svi Aleksandar Vučić i to, ja nemam problem sa tim. sa tim. Stvar je u tome šta u životu radite i šta ste u životu uradili i koliko imate iskustva iz svega. Meni je zadovoljstvo da to radim. Nemam problem da mi neko kaže da li sam ja Aleksandar Vučić ili nisam. Ne znam zašto to vama smeta. Šta je problem, samo mi to nije jasno. Dakle, da, jesmo, mi smo Vlada koju vodi Aleksandar Vučić. On je premijer te Vlade, kao što su nekada bile neke druge vlade i kao što su bili neki drugi ljudi koji su vodili te vlade. Mislim da je to u redu. Naročito je dobro kada pravite dobar rezultat, onda vam je to tek posebno drago.

podsetim.)Ne, neću dozvoliti, nemate osnov za javljanje. Maločas sam vam, reklamirali ste povredu Poslovnika i mislim da ste tu povredu Poslovnika i mislim da ste tu povredu Poslovnika iskoristili da replicirate.Nastavljamo sa radom.Reč ima narodna poslanica Vesna Ivković, neka se pripremi narodna poslanica Olivera Ognjanović.Molim